Доброго ранку, шановні народні депутати України та гості Верховної Ради! Шановні колеги, прошу приготуватися до електронної реєстрації. Нагадую, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації. Шановні колеги, готові реєструватися? Прошу народних депутатів реєструватися

залі зареєстровано 216 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні день народження у наших колег народних депутатів України Олександра Сергійовича Горобця та Сергія Анатолійовича Литвиненка, "Слуга народу". Давайте привітаємо їх. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і звитяжної праці на благо українського народу. Шановні народні депутати, відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп для внесення пропозицій, оголошення заяв і повідомлень. Шановні народні депутати, прошу представників фракцій і груп записатися на виступи.

Слово надається народному депутату України Батенку Тарасу Івановичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановне українське суспільство! В цей непростий для України час ми переконані, що парламент сьогодні має, як ніколи, відігравати ключову, важливу роль у запобіганні військово-політичного конфлікту і загострення наших відносин із нашим сусідом, на жаль, агресором. Тут мають відбуватися дискусії, які допоможуть стати сильнішою українській позиції в переговорному процесі в будь-якому форматі. Тому ми пропонуємо не нехтувати парламентом, а почати говорити суспільству відкрито з трибуни про будь-що, про будь-який формат, про Мінські протоколи, про те, як вони були укладені, про те, чому вони підписувались в Мінську, а не в іншому місті, яка природа Мінських угод і інші формати. Ми дякуємо Голові Верховної Ради України Руслану Олексійовичу Стефанчуку, який вчора організував зустріч голів депутатських фракцій і груп в ситуаційному центрі РНБО. Ми були проінформовані про щоденну роботу силового блоку, уряду, дипломатії щодо деескалації на кордоні, щодо відведення від України російського агресора. Ми переконані, що має бути щоденна інформаційна комунікація влади з українським суспільством. Для нас сьогодні важливо не допустити жодних панічних настроїв і пам'ятати, що наш найбільший на сьогодні ворог – це внутрішня дестабілізація всередині країни. Без внутрішньої дестабілізації мети Росії щодо анексії України ніколи не буде досягнуто, ми в цьому переконані. Тому ми повинні напрацьовувати ті законодавчі інструменти, щоб зміцнити Україну, військову безпекову ситуацію, енергетичну безпеку, безпеку фінансово-економічну. Не менш важливе питання продовольчої безпеки України, на що наша депутатська група наголошує останнім часом, тому що це стосується величезної верстви населення, які сьогодні проживають за межею бідності. майбутнє" зареєструвала законопроект 7023 про внесення відповідних змін до Податкового кодексу України стосовно запровадження нульової ставки ПДВ на продукти, зниженої ставки ПДВ на енергоносії, що буде дзеркальним кроком відносно дій ЄС та допоможе захистити українських товаровиробників. Як ми знаємо, наш найближчий сусід Польща, а в перспективі і інші країни Європейського Союзу вже обнулили податок на додану вартість на продукти харчування. Оскільки ринок сільськогосподарської продукції країн ЄС в притул межує з українським, українська сільськогосподарська продукція та похідні від неї продукти харчування вже незабаром не зможуть витримати конкуренцію по ціні, то нам треба робити свої кроки на випередження. Ми не повинні допустити імпортозаміщення товарів українських виробників. Ми вимагаємо невідкладно розглянути законопроект 7023 в сесійному залі і просимо всі фракції і групи парламенту підтримати його, думаючи про людей. Ми не маємо часу на зволікання, друзі. Підтримаємо це. Дякую. Дякую, Тарасе Івановичу. Слово надається народному депутату України Кубіву Степану Івановичу, фракція "Європейська солідарність". 10:06:40 КУБІВ С.І. Пане Голово, прошу слово передати Артуру Герасимову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Артур Володимирович Герасимов, будь ласка. Шановні українці, з 19-го року Росія засмітила Донбас сотнями тисяч російських паспортів, провела незаконне голосування до Держдуми, економічно поглинаючи окуповані райони, в режимі нон-стоп постачає зброю. Сьогодні Держдума отримала команду визнавати псевдореспубліки. Так Росія завершує руйнування Мінських угод, тим самим дає Україні повне право відмовитися від своїх зобов'язань. Нам слід повідомити про це партнерів. Це не означає, що ми цим правом маємо скористатися негайно, треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання. Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років, вони зупинили наступ росіян, дали нам час, цілі роки на відновлення і зміцнення армії, на них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом з Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань, напрацювали план введення "блакитних шоломів" ООН. На жаль, Зеленський відкинув ці ідеї, а його згода на путінську редакцію "формули Штайнмайєра" поставила політичні питання поперед безпекових. За часів нашої команди Мінські угоди були кувалдою, якою ми били Путіна по голові, після нас перетворилися на молоток, яким цюкають по пальцях самих себе. Це інструмент, яким або вмієш користуватися, або ні. Зеленський обіцяв запропонувати інший формат, за наявності раціонального зерна ми готові його підтримати. Так само він не раз обіцяв дотримуватися Мінських угод, і тут теж шанс, попри все ще не втрачений, в його основі дорожня карта і миротворці. І тут ми теж готові до діалогу. Вважаємо неприйнятним повернення до Будапештського меморандуму. Одним із його підписантів, нагадаю, хто забув, є Росія. Якою головою клюнув російський орел того, хто радить просити гарантій миру у самої Росії? Гарантії безпеки не Будапештський меморандум, а Вашингтонський договір – це про НАТО, хто не знає. Повторно хотів би наголосити, що наша фракція і наша команда вимагають звільнити посла Пристайка за його заяву про готовність України відмовитися від курсу на вступ до НАТО. Дякую за увагу. Слово надається народній депутатці України Тимошенко Юлії Володимирівні, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, чесно кажучи, слухаючи виступи з цієї трибуни, не перестаєш дивуватися цинізму. Я хочу запитати, який орел кого клюнув в голову, в тім'ячко, щоб підписати з ватажками "ЛНР", "ДНР" мінські договорняки, оце важливо знати, а потім розбиратися вже про Будапештський меморандум. Дорогі друзі, сьогодні немає жодного сумніву, жодного сумніву, в тому, що все, що зараз затіяно навколо України, це примус України до імплементації Мінських угод в тому варіанті, які вони були проти інтересів України підписані. Я думаю, що не треба розповідати про "формулу Штайнмайєра", а треба почитати 9 пункт Мінська-2, де чітко визначено, що спочатку вибори на окупованих територіях, а потім відновлення нашого кордону після того, як будуть внесені зміни до Конституції і створений анклав в Україні. Ви що, ви хочете тут розповісти країні, що це було в інтересах нашої держави? Це прямо загрожує суверенітету, територіальній цілісності, прямо загрожує самому існуванню України. я хочу зараз звернутися до парламенту. Є дві найбільші загрози сьогодні. Перша загроза – це масштабна війна проти України. Але вчора, коли була нарада лідерів фракцій з керівниками силових структур на площадці РНБО, чітко було зрозуміло, що загрози повномасштабної війни на сьогоднішній день на цю хвилину немає, є загрози локальних конфліктів, так, але повномасштабна війна дуже маловірогідна. Але друга загроза – це те, що заштовхають Україну в імплементацію Мінських угод так, як вони були тоді підписані, які реально загрожують існуванню нашої держави. І в цьому випадку наші пропозиції дві. Перше. Парламент мусить чітко висловитись, прийнявши відповідний документ, що тільки спочатку виконання безпекового пакету, а потім будь-які вибори. Спочатку звільніть нашу територію і поновіть кордон під контролем України, а потім будь-які політичні дії. І друге. Ми також пропонуємо всьому парламенту звернутися до країн, які гарантували Україні безпеку, коли ми відмовлялись від ядерної зброї, це Будапештський меморандум: Сполучені Штати, Великобританія, потім приєдналася Франція. Ви зобов'язані чітко повернути країну на на правильний шлях відновлення миру, це Будапештський меморандум. Все буде добре, країна буде цілісною і мирною!

З 2014 року у нас йде війна. Росія постійно погрожує і нагнітає безпекову ситуацію, накопичуючи війська і техніку. Російська влада погрожує Україні та Європі, висуваючи сумнівні ультиматуми. Україна сьогодні розуміє всі ризики та готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Ми відчуваємо допомогу всіх наших партнерів, які готові і підставляють плече. Але ми здатні і спроможні зупинити будь-яку ескалацію, наші міста і села під надійним захистом. Президент, уряд, Збройні Сили України, українська дипломатія – всі сьогодні цілодобово працюють над тим, щоб відвернути загрозу. А якщо Путін все ж таки вирішить сунутися до нас, ми дамо гідну відсіч і не дамо зазіхнути на свободу і незалежність нашої країни. Тому боятися і панікувати точно не слід. Партія "Слуга народу" готова до складних проблем та викликів, і, як можуть бачити українці, все керівництво партії, все керівництво найбільшої фракції в парламенті, вищий керівний орган і керівники обласних організацій – всі перебувають в Україні і тут же будуть залишатися, де сьогодні партія "Слуга народу" перетворює наші обласні організації та місцеві осередки на штаби сприяння територіальній обороні та національному спротиву, все для того, щоб органи державної влади та місцевого самоврядування швидко і якісно взаємодіяли між собою. У штабах тримають зв'язок з керівниками зон і районів тероборони, організовують роботу кол-центрів тощо. І сьогодні по всій країні за ініціативою "Слуги народу" проходять в обласних центрах у великих містах позачергові сесії для того, щоб вирішувати негайні проблеми саме тероборони. Наші штаби на сьогодні – це місточки комунікацій, щоб люди почувалися спокійніше. І найбільш невдячна справа зараз – це поширювати панічні настрої чутки чи російську пропаганду. Давайте не піддаватися інформаційним атакам, бо це тільки на руку агресору. І наш спокій допомагає всім дипломатам, всім силовикам гідно виконувати свою роботу із захисту держави. І сьогодні, перебуваючи віч-на-віч з агресором, ми маємо заморозити всі політичні суперечки, працювати разом на досягнення спільної мети, зберегти свою країну від російської агресії. Закликаю всі політичні сили, парламентські чи непарламентські, всі фракції у радах різних рівнів до спільної роботи, до громадської єдності, до впевненості в наших воїнах і довіри в Україну та її майбутнє. Слава Україні! Сьогодні з цієї трибуни я хочу голосно сказати дякую. Дякую вам, українці. Дякую вам, співгромадяни, за ваш розум, за цей правильний здоровий глузд. Дякую усім, хто сьогодні йде на роботу, працює в штатному режимі, працює для того, аби покроково зробити нашу країну кращою. Дякую за те, що не піддаєтеся Дякую за те, що йдете на роботу, продовжуєте зберігати спокій і маємо здоровий глузд. Ми вже восьмий рік воюємо. Ми пережили найважчі часи тоді, коли потрібно було забезпечувати воїна елементарними речами: каскою, бронежилетом, їжею. Сьогодні агресор дає нам новий виклик виклик психологічний в наших головах. І я вірю, що наша нація вже на етап вища в розвитку. І ми не піддамося цим провокаціям, а будемо зберігати і надалі холодний спокій, будемо працювати для того, аби кожен на своєму місці робив наші громади сильнішими: сплачували податки, а відтак сильнішою ставатиме наша армія. Що ж до дипломатичного аспекту, однозначно, що хочеться з цієї трибуни подякувати усім парламентам, організаціям міжурядовим, які все ж таки допомагають нашій країні в ці дні, коли Кремль придумує все одіозніші і одіозніші ідеї. І, власне, новою дурницею, яка придумана у Кремлі, є визнання самопроголошених утворень, які є утворені на українських територіях. Тому ми з колегами приготували відповідну постанову і звернення до міжнародної спільноти про те, аби не визнавали жодних ідей Кремля про проголошення незалежності в самоутворених утвореннях на території українських земель. Я вірю, що сьогодні-завтра ми проголосуємо дане звернення, всі ми, кожен, працюємо і працюватимемо заради розвитку нашої країни. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Слово надається народному депутату України Костенку, фракція "Голос". Шановні колеги, вчора я разом з колегами з партії "Голос" та "Європейська солідарність" зробили те, чим саме повинні займатися в Офісі Президента та уряді на міжнародній арені. Ми зареєстрували постанову-звернення Верховної Ради України до парламентів США та Великобританії як до гарантів Будапештського меморандуму із закликом щодо створення міжнародної коаліції демократичних держав для протидії розв'язанню Російською Федерацією повномасштабної агресивної війни та щодо створення безпілотної зони довкола російсько-українського, україно-білоруського та україно-молдовського кордонів, державних кордонів, а також над українськими акваторіями Чорного та Азовського морів в разі повномасштабного вторгнення. Ми вважаємо, що у разі створення такої коаліції Російська Федерація не зможе застосувати авіацію і ракетне озброєння, що призведе до недопущення повномасштабного наступу на територію України. Ми повинні звернутися до Будапештського меморандуму і нам потрібні відповідні гарантії від наших партнерів. Так, ми розуміємо, що зараз отримати такі гарантії буде складно, але ми повинні ініціювати цей процес. І я закликаю кожного з депутатів незалежно від політичних партій чи політичної сили підтримати цю постанову і працювати на міжпарламентському рівні з партнерами задля досягнення цієї цілі. Якщо ми цього досягнемо, це кардинально змінить баланс сил і стане важливим запобіжником початку повномасштабної війни. І зараз, поки ми повинні це робити. я хочу також звернутися до нашого суспільства, до наших громадян і сказати, щоб зараз ми вступали до лав Збройних Сил, до лав територіальної оборони, бо кожна така позиція – це запобіжник від агресивних дій Російської Федерації. Ми сильні, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Слово надається народному депутату України Шуфричу Нестору Івановичу, фракція "Опозиційна платформа – За життя". І я попрошу запросити народних депутатів до зали, після цього ми будемо переходити до розгляду питань порядку денного. Будь ласка, Несторе Івановичу. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, сім років тому, 12 лютого 2015 року, в Мінську був підписаний комплекс дій щодо реалізації Мінських угод, які були підписані у вересні 14-го року. Але хочу нагадати, що в той самий день в тому ж самому Мінську була підписана декларація в підтримку комплексу дій, яку підписали (увага!) Президент України, канцлер Німеччини, Президент Франції і Президент Росії. В 16-му році Президент України дякував пану Штайнмайєру, на той час міністру закордонних справ, за те, що він примусив Росію погодитись на внесення змін і посилити позицію України в комплексі дій. 9 грудня 2019 року вже Президент Зеленський парафував фактично Мінські угоди і підтримав ідею їх реалізації як безальтернативний шлях до повернення миру в нашу країну. Зараз чомусь так стається, що всі, хто говорять про необхідність повернення миру, пошуку дипломатичного шляху через реалізацію Мінських угод, вже стають зрадниками України. Пані Меркель зрадниця, пан Штайнмайєр зрадник, ті народні депутати і політики, незважаючи на те, чи є вони в парламенті, чи ні, які зараз закликають реалізувати Мінські угоди, є зрадниками. Ті телеканали, які відкрили дискусію на своїх майданчиках, закриваються безглуздим, неконституційним, незаконним рішенням РНБО і таких каналів вже шість: це ZIK, NewsOne, "Перший "Перший незалежний", UkrLive і "112 канал", а в п'ятницю закрили і телеканал "Наш". Зараз готується до закриття ще шість каналів. Ми маємо це безглуздя зупинити, конституція, відповідальність мають повернутися в цю залу і в українську владу. Сьогодні ще одна визначна дата. 15 лютого було виведено радянський контингент із Афганістану. На жаль, в Афганістані загинуло більше 3 тисяч українців, а за даними на Донбасі загинуло 13,5 тисячі українців, із них 4 тисячі – це мирне населення. Ми маємо про це пам'ятати. І прошу хвилиною мовчання сьогодні почтити пам'ять загиблих…

Дякую, Несторе Івановичу. Шановні колеги, час для виступів вичерпано, і тепер переходимо до розгляду питань. Перелік питань, що пропонуються для обговорення і прийняття рішення, сьогодні вам надано, тому переходимо до розгляду. Шановні колеги, вчора Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп було обговорено і схвалено порядок, проект порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Відповідно до частини першої статті 21 та частини першої статті 22 Регламенту Верховної Ради України я вношу проект порядку денного сьомої сесії на затвердження Верховною Радою України. оскільки там були враховані всі пропозиції, про які ми говорили, є необхідність… Тоді давайте так, є гарантоване право кожної фракції, по одній хвилині кожна фракція висловиться і ми перейдемо до розгляду цього питання. Я правильно розумію? Тоді, Артур Володимирович, ви перші, так? Будь ласка, Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, я розумію, що зараз з урахуванням того, що у монобільшості не вистачає голосів, ви почали включати законопроекти опозиції в порядок денний. Не всі, одразу скажу, а частину. Але ми також розуміємо, що порядок денний сесії не означає голосування цих законів сьогодні. Тому одразу хочу сказати, що "Європейська солідарність" буде голосувати за порядок денний сесії за однією дуже жорсткої умови: якщо сьогодні терміново до 12:00 в залі буде поставлений на голосування законопроект про виділення 50 мільярдів гривень на українські Збройні Сили. Поясню чому. Тому що я вчора з подивом почув, що з фракцією "Слуга народу" ви обговорювали, як найшвидше вам підняти зарплати військовослужбовцям. Шановні, у вас два місяці лежить законопроект! Тому, Руслан Олексійович, мені буде достатньо вашого особистого слова, якщо ви пообіцяєте, що до 12:00 цей законопроект буде розглядатися в залі. Дякую. Артур Володимирович, ви знаєте порядок включення законопроектів до порядку денного. Воно не вирішується через слово чи не слово головуючого, воно вирішується шляхом голосування в залі. Такий регламент, я нічого зробити не можу. Будь ласка, Железняк, після цього... Железняк підняв перший. Будь ласка, вирішіть це. Голова, тоді голова фракції. Шановні друзі, будь ласка, я ще раз кажу: хто перший піднімає руку – той доповідає. Ну, я ж запитував вас.

Івченко, "Батьківщина". Шановний головуючий, ми на всіх ефірах говоримо про наступне, в тому числі і тут, в залі Верховної Ради. Ось дивіться, "Батьківщина" подає постійно законопроекти, які сьогодні є, є, скажімо, такими, які потребує українське суспільство. Це законопроекти по армії, це законопроекти про збільшення фінансування Збройних Сил, це законопроекти про збільшення фінансування медичної галузі і безпосередньо боротьби з пандемією, це законопроекти по ФОПам, для того, щоб заспокоїти ситуацію з малими підприємцями. Ми це постійно говоримо в ефірах. Але наразі 49 законів "Батьківщини", шановний головуючий, не поставлені в порядок денний, 49. Ми просимо вас знову, і ми це будемо сьогодні виставляти на наших сторінках, щоб ви розуміли, що наші законодавчі ініціативи як опозиційної… Вадиме Євгеновичу, ми включали все те, про що ми говорили минулий раз. Ви сказали законопроекти, вони були включені. Якщо є потреба, давайте… Дивіться, у мене пропозиція. Друзі, дивіться, у мене є пропозиція. Тут включено 1 тисяча 917 законопроектів. Давайте приймемо це сьогодні. А далі, якщо будуть зміни, то легше вже внести зміни в існуючу постанову.

якій пріоритетності рухатися щодо тих чи інших законопроектів. Тому я вважаю, що Верховна Рада має наполягати на пріоритетності розгляду законопроектів у сесійній залі, з огляду на ці обставини, в яких ми сьогодні живемо, військова безпека, фінансово-економічна безпека, продовольча безпека. І наша депутатська група ще раз наголошує на тих законопроектах, які вона зареєструвала. І, зокрема, законопроект 7023 щодо нульової ставки ПДВ на продукти харчування. І прохання до Голови Верховної Ради зобов'язати відповідні профільні комітети невідкладно розглянути на своїх комітетах, щоб вони могли бути розглянуті і внесені в сесійній залі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від депутатської групи "Довіра" хто буде? Нікого нема? Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Після цього – Федір Володимирович Веніславський. Після цього… "Голос" визначився? Будь ласка, тоді від "Голосу" потім. Я бачу. Нестор Іванович спочатку. Дякую, шановний пане Голово. Наша фракція сьогодні утримається від голосування щодо порядку денного. Тому що ми не бачимо гарантій розгляду тих законопроектів на цьому тижні, які є для нас принципово важливими. А це і законопроекти, які пов'язані із реалізацією Мінських угод. Ми пропонуємо проголосувати нашу постанову, яка прискорить цей процес, це і законопроекти, які сьогодні стабілізують ситуацію на енергетичному ринку і сприятимуть справедливій ціні на газ, яка сьогодні вбиває українську промисловість при тому, що ми дві третини газу здобуваємо самі. Вважаємо, що Верховна Рада має змінити порядок денний і прискорити ті питання, розгляд яких є актуальним саме зараз. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Нестор Іванович, якщо дозволите, візьміть "вушко", щоб ви мене чули. Зараз ми голосуємо не порядок денний цього тижня – ми голосуємо порядок денний сесії. Тому я все-таки прошу підтримати, а по порядку денному тижня ми будемо проводити нормальні консультації. Тому все-таки прохання підтримати порядок денний сесії. Дякую. Будь ласка, Веніславський Федір Володимирович. 10:33:14 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Шановний Голово, шановні народні депутати, проект Постанови про затвердження порядку денного сьомої сесії є абсолютно збалансованим і аргументованим, і обґрунтованим. В цьому проекті передбачено ухвалення важливих законопроектів, які стосуються сфери безпеки і оборони, законопроектів, які стосуються медичної сфери, соціальної сфери, економічної сфери, виокремлювати лише сферу безпеки і оборони, і закликати виділити додаткові сотні чи десятки мільярдів гривень – це є виключно політична спекуляція, тому що треба обґрунтовано підходити до того, де ці гроші взяти. Відповідні укази Президента України вчора на це вже спрямовано і дано доручення Міністерству фінансів виокремити… винайти ті кошти, які необхідні для сфери оборони. Тому ми робимо все для того, щоб сфера оборони і безпеки була на надійному рівні профінансована і цей порядок денний саме на це і спрямований. Дякую. Дякую. Будь ласка, від "Голосу" Клименко. Від "Довіри" ніхто не буде виступати. Шановні колеги, зараз ще один виступ народної депутатки Клименко і після цього переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця, тому що це дуже важливе голосування щодо порядку денного сесії. Будь ласка, Клименко. 10:34:34 КЛИМЕНКО Ю.Л. Шановний пане Голово, перш за все просимо все ж таки дотримуватися регламенту і відповідно давати слово керівникам фракцій і груп, а не тим, хто підняв першим руку. Дякую дуже. Це загальний коментар. По суті, ми будемо підтримувати порядок денний для того, щоб розблокувати роботу Верховної Ради на цю сесії і щоби ми все-таки могли працювати над необхідними законами. Ми вам дякуємо, що ви включили наші законопроекти, але якимось чином загубився один законопроект, який номер 5066, який дає додаткові кошти громадам, в тому числі вони можуть використати їх на територіальну оборону, облаштування дружин, добровольчих дружин. Тому просимо все-таки включити його в порядок денний, можливо, окремим потім рішенням, але інакше він не буде розглядатися на комітеті. Номер законопроекту 5066. Дякую. Дякую вам. Так, обов'язково, але вже давайте на наступний раз ми довключимо. Ви знаєте, що практично кожного пленарного тижня ми доповнюємо цю постанову законопроектами, які будемо включати до порядку денного сесії. Шановні колеги, я прошу зайняти місця. Шановні народні депутати, я ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови (реєстраційний номер 6575) про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. Шановні колеги, готові голосувати?

За-269 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Шановні колеги, якщо ми прийняли порядок денний сесії, в мене є пропозиція. Оскільки практично все обговорено, одразу проголосувати за план законопроектних робіт на цей рік. Шановні колеги, до вашого розгляду пропонується проект Постанови (реєстраційний номер 7049) про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік. Відповідно до вимог статті 19 прим. Регламенту Верховної Ради України щорічно на початку чергової сесії, яка починається першого вівторка лютого, Верховна Рада затверджує план законопроектної роботи Верховної Ради, узгоджений Погоджувальною радою, з урахуванням узагальнених Апаратом пропозицій комітетів. Комітети подали пропозиції щодо питань, які потребують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 Вчора, повідомляю вас, що Погоджувальною радою депутатських фракцій і груп було узгоджено План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік. Відповідно до частини першої статті 19 прим. Регламенту я вношу план законопроектної роботи на затвердження Верховної Ради України. Шановні колеги, я можу його ставити на голосування, прошу приготуватися до голосування. Ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови (реєстраційний номер 7049) про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-267 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Тепер переходимо далі до питань. Шановні колеги, переходимо до наступних питань. Зараз буде розглядатися друге читання проекту Закону про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (друге читання). І я запрошую до трибуни голову Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Костянтиновича Іонушаса. Будь ласка, Сергій Костянтинович.

Шановні колеги, хтось буде наполягати на своїх поправках? Одна поправка, да? Будь ласка, Бобровська, номер поправки. Доброго дня! Шановні колеги, повертаємося до цього сумнозвісного законопроекту. І мені дуже прикро, що ми заходимо в таку деталізацію статті, і відверто пошкодувала автора цього законопроекту, не стала уточнювати, ще понад 150 національностей, які проживають на території України, які точно потребують захисту. Але давайте тоді до кінця будемо деталізувати в цьому законопроекті всі види дискримінації, які могли б підпасти під цю кримінальну статтю. Зокрема, я запропонувала розширити його, про те, що ми будемо боротися з шовінізмом, ксенофобією, лукізмом, ейджизмом і так далі. Тому що ми фактично, коли розмазуємо масло масляне по статті Кримінального кодексу, яка вже собі передбачає захист на підґрунті міжнаціональної приналежності і етнічної приналежності, таким чином ми створюємо захист. І мені дуже прикро, що ми сьогодні говоримо не про дискримінацію, а фактично про поширення російського наративу про український про український антисемітизм в Україні. Такого не існує і це те, що пропагує Російська Федерація. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на цій поправці чи ні? Не наполягаєте? Дякую, пані Соломія. Все, тоді готуємося до голосування, шановні колеги. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Шановні колеги, готові голосувати?

За-295 Рішення прийнято. Вітаю, шановні колеги. Шановні колеги, шановні колеги, в мене є пропозиція, враховуючи ситуацію, яка зараз складається на кордонах території України, ви знаєте, нами, президією, був зареєстрований проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України. Чи не буде у вас заперечень, щоб розглянути це питання зараз і щоб ми вже відреагували на ту ситуацію, яка відбувається. Не буде? Тоді я ставлю пропозицію перейти зараз до розгляду питання 7045.

За-330 Рішення прийнято. Шановні колеги, ми маємо проголосувати декілька наших голосувань традиційних. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії, законопроект 7045. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-330 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання ad hoc та прийняти рішення на цьому пленарному засіданні щодо законопроекту 7045. Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-331 Рішення прийнято. І ще одне голосування. Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати, шановні колеги.

Шановні колеги, ваші увазі пропонується для розгляду проект Постанови Верховної Ради України про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ,

Друге. Засудити дії Російської Федерації, спрямовані на безпідставне розширення військової агресії проти України. Третє. Закликати провідні міжнародні організації і партнерів України продовжувати вживати заходів задля стримування військових планів РФ щодо України. Запропоновані проектом постанови заходи сприятимуть консолідації мирних міжнародно-правових зусиль з метою недопущення ескалації військової агресії Російської Федерації проти України. я щиро вдячний моїм колегам по президії парламенту, те, що ми буквально в суботу зібралися, підготували це звернення і підписали його, зареєстрували, і дуже просимо зал Це буде швидка, зрозуміла і однозначна реакція українського парламенту на ту ситуацію, яка сьогодні відбувається щодо питань, пов'язаних з агресією Російської Федерації. У перший же день діяльності парламенту ми повинні показати свою відповідь на ті всі речі, тому що парламент завжди стояв і буде стояти на захисті інтересів українського народу. Шановні колеги, прошу одностайно підтримати це звернення. І слава Україні! Будь ласка, для доповіді від комітету запрошується заступниця голови комітету Марина Бардіна.

Слово надається народному депутату України Порошенку Петру Олексійовичу, фракція "Європейська солідарність". Шановні народні депутати, дорогі українці! Безумовно, фракція "Європейська солідарність" у повному складі буде підтримувати зазначену постанову. Але чого мені бракує в цій постанові, і я прошу розглянути питання щодо того, щоби додатково включити це: у зверненні до парламентів іноземних держав ми маємо звернутися до негайного запровадження санкцій проти Росії як єдиний дієвий механізм зупинки агресора. Ми маємо звернутися до того, щоби вони звернулися до своїх урядів про негайне збільшення військової допомоги і запровадження ленд-лізу для збільшення обороноздатності України, боротьби за свободу, безпеку і демократію в Європі і у світі. А ще мені незрозуміло, чого парламенти всього світу: Конгрес Сполучених Штатів, House of Commons Британії, Німеччина з Бундестагом – вся Європа, неодноразово проводили засідання на підтримку України, і тільки Верховна Рада України два місяці байдикувала, відправивши самих себе на канікули, стверджуючи, що ніякої військової загрози немає. І тільки зараз, сьогодні прокинулися. Навіть не встигли повернутися з-за кордонів. Тому перед тим, як звертатися до інших, зверніться до себе. І останнє. Запросіть нарешті Зеленського в парламент для чесної розмови про оборону держави, української землі і українського громадянина, нехай не ховається. Дякую вам за увагу і голосуємо "за".

повинна мати місце в цьому парламенті і вона має бути одноголосно підтримана, окрім тих людей, безперечно, які чекають з хлібом, з сіллю або вже виїхали з території України і вже бачать своє світле майбутнє без цієї крани. Мені б дуже хотілося, щоб ми мали мати також інструмент позбавлення мандату в таких випадках. І хотіла би звернутися до виборців, особливо Східної, Південної України на те, як чинять ваші народні обранці. Ну, і, безперечно, найважливіше. Зверненням, цим зверненням, яким просимо далі наголосити на реперних точках щодо визнання незаконної спроби анексії, блокади морів, що є фактично вже прямою агресією і вже може за собою тягнути наступний крок – запровадження санкцій, звернутися до наших міжнародних партнерів, які на сьогодні вивели з України інструкторів, військових і таким чином ставлять під загрозу міжнародні військові навчання. Це те, що насправді дуже хоче Російська Федерація, але це те, що ми звертаємося з проханням заспокоїтися, не панікувати і продовжувати виконувати професійно свої обов'язки разом з нашими Збройними Силами, яким ми дякуємо за те, що вони сьогодні розгорнули повномасштабні навчання не лише на півдні України, але повністю і по північному кордону з Республікою Білорусь. Дякую за увагу і прошу підтримати всіх. Дякую. Слово надається народному депутату України Кучеру Миколі Івановичу, депутатська група "Довіра". Ми, депутати-мажоритарники, з депутатської групи "Довіра" вважаємо, що це правильна швидка реакція українського парламенту на цю складну складну безпекову ситуацію, яка відбувається на сухопутних і морських кордонах нашої країни. Ми однозначно голосуватимемо за дану постанову, за дане звернення до міжнародної спільноти, щоб всі рішуче засудили будь-які дії Кремля, спрямовані на погіршення безпекової ситуації як в Європі, так і на кордонах нашої країни. Ми однозначно віримо, що наша армія є міцною, ми усі в безпеці, проте цією постановою звертаємося до міжнародної спільноти, аби засудити ці одіозні дії агресора. Голосуємо всі "за". Дякую. Слово надається народному депутату України Молотку Ігорю Федоровичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Після цього ще Веніславський Федір Володимирович, після цього я ще запрошу від комітету Немирю Григорія Михайловича, тоді Нестор Іванович і Немиря Григорій Михайлович, і після цього переходимо до голосування. Тарас Іванович Батенко, будь ласка. Шановні колеги, важливе звернення парламенту до парламентських організацій, міжпарламентських зв'язків і парламентів наших сусідів про те, щоб вони доклали своїх зусиль щодо деескалації на українському кордоні. Ми в ситуації ескалації, ситуації військової загрози живемо вже останні вісім років, більшою стає вона, меншою стає вона. Військові вам скажуть, що якихось півтора-два роки назад агресор скупчував російські війська і в більшій кількості біля українсько-російського кордону, біля українсько-російського кордону, але ми сьогодні бачимо додаткові напруги: це економічний удар по Україні, це лізингові авіакомпанії, які фактично відміняють свої договори, це енергетика, це кібератаки, це так звані мінування і так далі. Тому я вважаю, що наше звернення повинно ґрунтуватися на тому, щоб європейське європейське суспільство, щоб міжнародне співтовариство не допустило зміни архітектури безпеки в Європі, чого домагається Президент Росії Володимир Путін останніми роками, і фактично підтримали Україну, давши Україні, як незалежній європейській державі, вікно шансу, надавши необхідну військову допомогу, що ми сьогодні відчуваємо, надавши необхідну макроекономічну допомогу, що ми сьогодні відчуваємо, але недостатньою мірою, тому що ми розуміємо, що зовнішнє фінансування для України зараз

знаходимося. Вікно шансу Україні надається, головне нам, друзі, парламентарям, українському суспільству скористатися ним. Дякую вам. Ми підтримуємо дану заяву. Дякую. Слово надається Веніславському Федору Володимировичу, фракція "Слуга народу". Після цього Нестор Іванович Шуфрич. Після цього від комітету Григорій Михайлович Немиря і переходимо до голосування. Будь ласка, Федір Володимирович. 10:54:54 ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Ф.В. Шановні колеги, я хочу нагадати, що одним із базових принципів міжнародного права, який закріплений в статті 2 Націй, є заборона погрози силою, неприпущення погрози силою для будь-яких, вирішення будь-яких міжнародних питань. На сьогоднішній день Російська Федерація всупереч загальновизнаним принципам міжнародного права відверто погрожує силою для суверенної, незалежної країни, якою є Україна. Тим самим Російська Федерація в черговий раз дуже зухвало нехтує загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, яких зобов'язані дотримуватися всі цивілізовані країни. Політична партія "Слуга народу", безперечно, буде підтримувати цю постанову Верховної Ради України, тому що ми як народні депутати, представники українського народу маємо продемонструвати єдність і продемонструвати свою позицію у стосунках щодо такого… Дякую, шановний пане Голово. Дійсно, трошки дивна логіка у влади. Президент Зеленський говорить, що все спокійно, а монобільшість ініціює питання щодо звернення, що на нас нападають і тиснуть. Так ви визначіться, як в тому прислів'ї: волки нападают или не нападают. Тому що, не дай боже, щось, дійсно, станеться, вже ніхто нам вірити не буде. І я хочу сказати, що такі рішення, вони можуть посилювати панічні настрої в суспільстві. Ми маємо демонструвати спокій і впевненість, це з одного боку. З іншого боку, я тільки що з колегами Олександром Колтуновичем, з Ігорем Абрамовичем саме в цій залі декілька хвилин тому вивчали дані статистики. Так в минулому році експорт в Російську Федерацію збільшився на 22 відсотки, а імпорт на 31 відсоток. Так ми що робимо - воюємо чи торгуємо? І, до речі, російське посольство в Києві, воно нікуди не від'їжджає. Прошу це все врахувати і припинити паніку. Дякую за увагу.

Ми хочемо констатувати, що 48 країн Європи, які були представлені на останній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, чітко відкинули пропозиції Росії применшити роль Російської Федерації в прямій агресії проти України і в той же підтримали позицію України стосовно негайного відведення російських військ від кордонів України. Для нас принциповим є момент, щоб ті авантюри, до яких нас тягнуть сьогодні, а саме політичні вимоги, а потім безпекові, були відкинуті. Наша фракція підтримує варіант комітету, який фактично дає можливість подальшого вирішення мирним шляхом, але послідовним шляхом цього конфлікту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, я запрошую першого заступника голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжнародного співробітництва Григорія Михайловича Немирю. Будь ласка. Дякую. Колеги, шановний головуючий, сьогодні вранці комітет оперативно зібрався і розглянув проект запропонованої постанови і звернення, і одноголосно підтримав його. Хочу зауважити, що при розгляді комітет звернув увагу на деякі питання, які потребували уточнення або доповнення. Зокрема, в текст постанови одноголосним рішенням додано параграф про Будапештський меморандум, наголошуючи, що Російська Федерація грубо порушила і продовжує порушувати Статут ООН та принципи міжнародного права, а також свої зобов'язання в рамках меморандуму, Будапештського меморандуму, якими вона гарантувала поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України, та підтвердила незастосування зброї проти України. Це ми додали. І також ми одноголосно в абзаці п'ятому виключили слова "в рамках існуючих переговорних форматів". В абзаці чотирнадцятому також виключили слова "з використанням існуючих переговорних мандатів". І також була редакційна правка в абзаці: слово "роль" вирішили замінити на "важливість". З урахуванням цих правок, одноголосно підтримуючи і підкреслюючи своєчасність прийняття такої постанови і такого звернення, комітет закликає всіх народних депутатів підтримати цей законопроект правками в редакції комітету. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, прошу приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому, з урахуванням пропозицій комітету, які ви мали можливість послухати, та необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв'язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України (реєстраційний номер проекту 7045). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-326 Рішення прийнято. Дякую, колеги, за підтримку. Дякую. По фракціях покажіть, будь ласка. Дякую. Ідемо далі. У нас наступний законопроект… Шановні колеги, я перепрошую. Або ми підемо далі, або у нас є ще один проект Постанови про Звернення щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях. Якщо ви не проти, давайте її теж проголосуємо і забезпечимо звернення по всіх питаннях, тому що, ви знаєте, те, що робить зараз Російська Дума, парламент України, Верховна Рада має адекватно відповісти. Тому, з вашого дозволу, я ставлю пропозицію перейти зараз до розгляду питання 7048. Це проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Шановні колеги, прошу підтримати. Щоб перейти зараз до розгляду цього питання.

За-328 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу голосувати. За-329 Рішення прийнято. Я ставлю пропозицію проголосувати ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу голосувати, шановні колеги. За-330 Рішення прийнято. І крайнє голосування процедурне – це розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати. 11:04:00 За-273 Рішення прийнято. Я запрошую слова співавтора цієї постанови народного депутата України Павла Андрійовича Бакунця. Будь ласка.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, дорогі українці! Зважаючи на цю ситуацію і одіозні ідеї Кремля щодо визнання незалежності цих самопроголошених утворень на наших українських землях, ми підготували відповідну Постанову про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, до урядів і парламентів всіх держав світу про те, що зважаючи на те, що світова спільнота вже неодноразово визначала дії Російської Федерації щодо України агресією, однак всупереч цьому Кремль має намір визнати незалежність самопроголошених утворень на тимчасово окупованих українських землях. Ми цього абсолютно не можемо не можемо допустити. Тому звертаємося до міжнародної спільноти і закликаємо не визначати будь-які рішення Кремля щодо самопроголошених утворень на тимчасово окупованих українських землях. Звертаємося рішуче засудити будь-які дії Кремля, спрямовані на погіршення безпекової ситуації на кордонах України, а відповідно і Європи. Звертаємося невідкладно застосувати додаткові санкції щодо Російської Федерації задля упередження подальшої ескалації конфлікту. Закликаю усіх в цьому залі підтримати дане звернення, проголосувати за дану постанову і цим ще раз наголосити, що вся Україна є цілісною територією, а окуповані території ми однозначно відвоюємо і вони надалі будуть українськими. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Шановні колеги, від комітету хто буде співдоповідати? Немиря Григорій Михайлович, так? Давайте комітет в кінці тоді заслухаємо. А зараз є необхідність обговорювати? Прошу записатись: два – за, два – проти.

Слово надається Ірині Володимирівні Геращенко, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Російської Федерації не приховує, що вона розглядає війну на Донбасі за абхазьким сценарієм, коли намагається просто визнати ці так звані квазіреспубліки. І дуже прикро, що українська влада, по суті, три роки мовчки спостерігала за паспортизацією Сьогодні більше 800 тисяч українців отримали там російські паспорти, що, безумовно, ставить під сумнів проведення будь-яких виборів на тій території, тому що не можуть бути вибори ані за російськими паспортами, ані під дулами І, по суті, будь-яке визнання сьогодні цих так званих квазіреспублік – це буде одноосібний вихід Російської Федерації з Мінських угод. Я хочу нагадати, що в цій залі зараз є дуже багато непрофесійних спекуляцій відносно того, що дали Україні так звані Мінські домовленості, коли в найважчий час загострення вони допомогли зупинити повномасштабний російський наступ і були прив'язані до санкцій проти Насправді, сьогодні якщо Росія одноосібно вийде з Мінських угод, безумовно, українська влада має не так в'яло, як в цій заяві, на це реагувати, а самій вводити санкції, а не на 2 мільярди доларів торгувати на крові, купуючи російське вугілля, вкрадене на українських підприємствах на окупованих територіях, а так само не звинувачувати наших партнерів в начебто паніці, а робити все для того, щоби спільно нанести удар ворогу, в тому числі в інформаційній гібридній війні, закликаючи вже сьогодні санкції проти Російської Федерації. І щодо любимого в цьому залі Будапештського меморандуму, бо я розумію, що по ньому зараз підуть так само тут заяви, хочу нагадати, що там записано гарантії, не гарантії, а запевнення Україні… Слово надається народному депутату України Богданцю Андрію Володимировичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 11:09:31 БОГДАНЕЦЬ А.В. Колеги, це надзвичайно важлива постанова, нам треба всім показати, що це наша земля. Ми всі пам'ятаємо, що за цю землю проливали кров наші побратими і наші громадяни. Ці землі, ми маємо показати, що ми пам'ятаємо про людей, які там живуть, пам'ятаємо, що це наша Україна цілісна, незалежна, тому голосуємо за цю постанову. Слава Україні!

Скорик Микола, фракція "Опозиційної платформи - За життя". Шановні колеги, шановні громадяни України, чесно кажучи, у мене досить дивне відчуття цього тижня. Я досить добре пам'ятаю риторику Президента і президентської фракції минулого сесійного тижня, коли нас переконували в тому, що ніякого вторгнення що це паніка, що цю паніку сіють вороги. Я трішки не розумів цю риторику, тому що вся ця риторика належала першим керівникам західних країн, вся ця риторика належала керівникам західних посольств, вся ця риторика належала провідним західним ЗМІ, провідним, я підкреслюю. На цьому тижні і Президент, і пропрезидентська фракція абсолютно зрівнялися з фракцією минулої влади, з іншими так званими патріотичними фракціями, скажімо так. Мені здається, що якщо ми хочемо продемонструвати, що дійсно для нас однаково, що Луганськ, що Львів, що Одеса, що Київ, що Житомир, парламент має продемонструвати – це виконання Мінських угод, продемонструвати, що дійсно ми виступаємо за територіальну цілісність і мир в нашій державі. Тому що всі перші керівники всіх провідних країн сказали Україні, що саме через виконання Мінських угод ми можемо повернути мир. Більш прозорих натяків, як робили нам останнім часом і Великобританія, і Сполучені Штати Америки, дуже важко собі уявити. Я пропоную не займатися дурницями, а перейти до того проекту рішення, який внесла "Опозиційна платформа – За життя" щодо реалізації Мінських угод. Дякую за увагу. Слово надається народному депутату України Крульку Івану Івановичу, фракція "Батьківщина". Після цього ще народний депутат Рудик і Соломія Бобровська, так. І після цього переходимо до голосування, шановні. І після цього від комітету Немиря, і після цього до голосування. Дякую. Будь ласка, Іван Іванович. 11:12:43 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Сьогодні парламент розглядає проект заяви, яка викликана тим, що Дума Російської Федерації за поданням комуністів і партії влади російської намагається прийняти рішення про звернення до їхнього Президента Путіна стосовно того, щоб визнати "ЛНР" і "ДНР" як незалежними державами. По суті, це є продовження гібридної війни, яку веде Росія проти України. Це є в комплексі тої агресії, яку Росія збільшує на кордонах України. І, безумовно, що український парламент має прийняти рішення, яким підтвердити, що частина Донецької і Луганської областей, а також Крим є українськими, що частина Донецької і Луганської областей це не якісь там утворення у зв'язку з тим, що хтось виступив проти з громадян України, – це є окупація Російською Федерацією. І я думаю, що для жодного адекватного депутата в цьому парламенті не є сумнівів, що саме Російська Федерація окупувала як частину Донецької і Луганської областей, так і український Крим. Тому ми мусимо чітко заявити, що це є українські території, а ті, хто роблять такі рішення і пропонують їх, мають бути покарані, в тому числі посиленими санкціями з боку Заходу. Ну, і ще одне. Тут намагаються торпедувати в залі Будапештський меморандум. Так я хочу чітко сказати, що Будапештський меморандум – це єдиний документ, який на відміну від того "Мінська", який говорить, що під дулами російських автоматів будуть проходити вибори на українській території, це єдиний документ, який дає гарантії України. І Україна має його використовувати для того, щоб Сполучені… Слово надається народному депутату Рудику Сергію Ярославовичу. Після цього народна депутатка Бобровська, після цього від комітету, і переходимо до голосування. Будь ласка, Сергій Ярославович, з місця, так, Шановні колеги, ну, невже знайдуться в цьому залі народні депутати України, які не підтримують це рішення? Невже мало сказано про те, що ми не визнаємо вбивць? Ми не будемо вести з ними прямих переговорів, ми не будемо підтримувати людей, які зробили все, щоб матері втратили десятки тисяч дітей. Нам треба переходити від слів до діла. Видайте зброю теробороні, розблокуйте питання формування добровольчих батальйонів, і це буде наша відповідь на будь-які спроби територіальних порушень нашої держави. Ми голосуємо "за" і закликає весь парламент перейти до діла. Бобровська Соломія Анатоліївна, фракція "Голос". 11:16:06 БОБРОВСЬКА С.А. Соломія Бобровська. Шановні колеги, абсолютно очевидно, що сьогодні має відбутися в Думі, якщо вони звернуться до Президента з приводу визнання так званих республік. Вони прямо це зазначили у своєму документі: забезпечити безпеку та захист республік і започаткувати процес міжнародного визнання обох держав. Я вам скажу більше, фактично для них це не просто буде виходом з Мінських домовленостей, а початком ескалації на сході для того, щоб отримати повністю Луганську і Донецьку області, так, як вони про це мріють, так, як записано було в їхніх документах. Тому, шановні колеги, категорично, і ми це питання маємо пояснювати чітко, і про "Мінськ", і про подібні речі всім нашим міжнародним партнерам, де зарита собака і яким чином Російська Федерація розв'язує нову війну. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення. Я надаю слово від комітету першому заступнику голови комітету Григорію Михайловичу Немирі. Будь ласка. І після цього ми переходимо до голосування. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, це ще одна постанова, проект постанови, яку оперативно сьогодні вранці розглянув комітет, і ми також закликаємо всіх народних депутатів підтримати цей проект постанови. Хочу також наголосити, що він приймається дуже вчасно. Ми вивчаємо уроки, коли реагуємо замало і запізно. В даному випадку, як і в попередньому, комітет пропонує деякі зміни і доповнення, зокрема вони стосуються того, що ми прибираємо скрізь по тексту слова "Луганська народна республіка" і "Донецька народна республіка" і замінюємо їх на слова "незаконні утворення". на слова "незаконні утворення". Це є незаконні утворення, і вони мають саме так і визначатися: послідовно, чітко і без двозначності. Саме тому, я думаю, ми мусимо розуміти, що іноді важливо реагувати на те, що відбувається, і в даному випадку це є проект швидкої ефективної реакції на обговорення можливого визнання незаконних утворень утворень на території Донецької і Луганської областей. Але я думаю, нам ще треба діяти на упередження. І ті колеги, які говорили стосовно Будапештського меморандуму, цілком правильно підкреслювали, що там стоять підписи президентів прем'єр-міністра Великобританії, до цього меморандуму приєдналися Франція і Китай. А які підписи стоять під так званими Мінськими угодами? Людей, яких багато вже немає в живих. Тому ще раз повторюю, цей проект постанови, який пропонується сьогодні, він є своєчасним, і пропоную його прийняти за основу та в цілому. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми пройшли обговорення цього питання, переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської Комісії, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (реєстраційний номер проекту 7048). Готові голосувати, шановні колеги? Прошу голосувати.

За-331 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Покажіть по фракціях. Дякую, шановні колеги. Так, далі ідемо, далі ідемо по порядку денному. Наступне питання, яке ми будемо розглядати, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (це повторне друге читання) (4668). Я запрошую за трибуну заступницю голови Комітету з питань бюджету Олену Євгенівну... Ні-ні, я перепрошую, це не те. До пенсійного, бачу. Пробачте, Я запрошую першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Цимбалюка Михайла Михайловича. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення пенсійного законодавства (реєстраційний номер 4668). Будь ласка, Михайло Михайлович уже на місці. Так, шановні колеги, чи буде хтось, в кого є, будуть ставити свої поправки? Будуть. Так, одна тільки, да? Дві поправки. Добре, Скороход буде ставити. Ще хто буде ставити? Більше ніхто. Будь ласка, Анна Костянтинівна. Спочатку називайте номер поправки і після цього що ви будете говорити.

коли у нас шалено зростають ціни на продукти, коли зросли ціни на комунальні послуги, коли зросли ціни на ліки, ми як соціальна держава, що визначено Конституцією України, маємо підтримати наших пенсіонерів та збільшити їм пенсії. Саме тому цими поправками я пропоную збільшити мінімальний розмір пенсії до двох прожиткових мінімумів доходів громадян.

А так само пропоную, що за наявності страхового стажу меншої тривалості, ніж передбачено, мінімальний розмір пенсії визначатиметься законом, але не менше 1,5 відсотка прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Шановні колеги, давайте подумаємо про наших пенсіонерів, вони зараз дійсно виживають, а не живуть. Давайте їм дамо хоча б якусь допомогу і підтримку в сьогоднішній важкий і складний час. Я прошу кожного з вас проголосувати і підтримати ці три поправки. Дякую. Анна Костянтинівна, я правильно зрозумів, я зараз дам позицію комітету, але ми потім поставимо одразу 111-у, 112-у і 114-у, правильно? Будь ласка, Михайло Михайлович. Дякую, я насамперед хочу подякувати автору цих правок, вони насправді є слушні, але, на жаль, не стосуються саме цього законопроекту. У нас в Комітеті соціальної політики є ряд законодавчих ініціатив, що стосуються саме цих питань, які піднімає пані Скороход, і однозначно в наступних законопроектах, які ми будемо розглядати, ми ці позиції врахуємо. Цей законопроект не ідеальний, він не вирішує всіх проблем, в тому числі і підвищення пенсії державним службовцям, і не всім категоріям військовослужбовців, але, як на мене, це перший шлях для того, щоб провести хоча би індексацію. Я з вами погоджуюся, що потрібно удосконалювати, і ті люди, які сьогодні отримують 1 тисячу 934 гривні, не можуть прожити в період, коли піднімаються ціни і на продукти харчування, і на комірне… Дякую. Шановні колеги, тоді, як ми домовлялися, три поправки народної депутатки Скороход я одразу почергово ставлю на голосування. Почнемо, 111-а. Ця поправка, вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За – 140. Рішення не прийнято. 112 поправка народної депутатки Скороход. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-103 Рішення не прийнято. І 114 поправка народної депутатки Скороход. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-97 Рішення не прийнято. І ще 92 поправка, народний депутат Маслов, будь ласка. Але ви не будете ставити, просто ви хочете виступити на підтримку. Да, будь ласка. Колеги, в цьому залі ми маємо об'єднуватись навколо оборони нашої країни. Я вважаю, що цей законопроект сприяє зміцненню обороноздатності нашої країни, тому що він припиняє пенсійну дискримінацію наших військовослужбовців. Нагадаю, що останній раз перераховувалась пенсія військовослужбовцям чотири роки тому. Ви знаєте, тепер цим законопроектом ми встановлюємо єдиний підхід і індексація пенсій для військовослужбовців буде проводитись на загальних підставах один раз на рік. Соціальне забезпечення, пенсійне забезпечення наших військовослужбовців буде сприяти підвищенню мотивації служби в Збройних Силах і робити там кар'єру. Пенсійне забезпечення є таким же важливим для наших військовослужбовців для зміцнення обороноздатності країни, як і вишкіл, як і сучасна зброя. Тому я прошу...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

За-352 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Шановні друзі, наскільки я знаю, була така пропозиція зараз перейти без обговорення до 7002 і проголосувати його, так? Тому, шановні колеги, але ми маємо проголосувати ще спочатку два процедурних рішення. Шановні колеги, тому спочатку ставлю пропозицію перейти зараз до розгляду законопроекту 7002, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України". Шановні колеги, прошу голосувати. За-340 Рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію визначити цей законопроект невідкладним та скоротити строк внесення альтернативних законопроектів до дня проведення пленарного засідання 15 лютого 2022 року. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-331 Рішення прийнято. І завершальне процедурне голосування. Розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. Без обговорення, але ми маємо проголосувати це процедурне рішення. За-286 Рішення прийнято. Шановні колеги, я одразу ставлю пропозицію там за основу і в цілому. Спочатку за основу, а потім в цілому. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (реєстраційний номер проекту 7002). Шановні колеги, прошу голосувати.

За-332 Рішення прийнято. І я ставлю пропозицію прийняти в цілому проект закону, в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (реєстраційний номер проекту 7002). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-333 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Переходимо далі. Наступний законопроект 5719 (проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів). Це повторне друге читання. Я запрошую до слова заступницю голови Комітету з питань бюджету Олену Євгенівну Копанчук. 5719, будь ласка. Шановні колеги, будуть ті, хто буде наполягати на своїх поправках? Будуть ті, хто будуть? Будуть, да? А, на підтвердження? Я спочатку запитую, чи будуть люди, які будуть наполягати на врахуванні своїх поправок. Немає. Будь ласка, хто хоче поставити, які поправки, на підтвердження?

Шановні колеги, я спочатку ще раз запитую, чи є особи, які будуть ставити свої поправки на врахування? Є, да, своя поправка? Саламаха, будь ласка.

Я можу їх ставити почергово. Але спочатку позиція комітету. Можете сказати, чому ви їх відхилили? 15 правки. Комітетом було відхилено, оскільки дана норма призначення до 1,5 відсотка збільшення фінансування Фонду регіонального розвитку не призведе до тих прав, які є, бажані автором. Тому що, починаючи з 2016 року ДФРР не відбувається на рівні 1 відсотка, як передбачається проектом Державного бюджету. З огляду на вищесказане недоцільно встановлювати обсяг у 1,5 Дякую. Ви наступні сказали 98-а і 115-а, я дивлюся, це поправки Арахамії. Я не знаю, ви не можете ставити поправки Арахамії, тому почнемо з 15-ї. Шановні колеги, 15 поправка народного депутата Саламахи і низки колег, вона комітетом відхилена. Прошу голосувати. Будь ласка, голосуємо. За-309 Рішення прийнято. Будь ласка, народний депутат Саламаха, які ще дві поправки? Тому що 98-а і 115-а це не вашого авторства,

спроби зловживання з боку центральної влади. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ви ведете мову про 98 поправку, Давид Георгійович? Шановні колеги, я ставлю пропозицію народного депутата Арахамії як автора 98 поправки, щоб цю поправку врахувати. Комітет її відхилив, тому, будь ласка, прошу голосувати. За-273 Рішення прийнято. І, Давид Георгійович, ще сказали, що ви ніби 115-у свою хочете? Давид Георгійович, ще 115-у, так. Тоді, шановні колеги, я ще ставлю 115… Давид Георгійович, будь ласка, скажіть, ви будете 115-у чи ні ставити? 115 правка, вона супутня до правки, яку ми вже врахували. Дякую вам за підтримку. Прошу підтримати також. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я ставлю 115 поправку народного депутата Арахамії. Комітет її відхилив. Водночас автор наполягає, щоб поставити її. Тому, шановні колеги, ставлю 115 поправку на врахування. Будь ласка, прошу голосувати. За-277 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, ще раз запитую, більше не буде народних депутатів, які хочуть поставити свою поправку на врахування? Немає. Тоді, мені сказали, є колеги, які хочуть поставити поправки інших народних депутатів на підтвердження. І від фракції "Голос" 89-а і 102-а буде ставитися, я правильно розумію? Будь ласка, слово надається Васильченко. правка 89 про реальну несправедливість лікарень, вона робить лікарні, де лікуються топчиновники, абсолютно привілейованими. Тобто з державного бюджету без жодних гарантій, без додаткового контролю будуть виділятися кошти на лікарні для топчиновників. Для мене як депутатки-мажоритарниці зі Львова абсолютно незрозуміло, чому прості українці в лікарнях мають отримувати менше коштів, чому лікарні мають дотримуватися всіх необхідних умов щодо реформування і відповідності тим вимогам,

Шановні колеги, у зв'язку з тим, що не запрацювала ще третя ланка медичної реформи, то ми говоримо, що є необхідність фінансування Національною академією медичних наук, тому такі лікарні повинні фінансуватися наразі ще з державного бюджету. Дякую. Шановні колеги, ви почули позиції. 89 поправка, вона комітетом врахована, водночас колеги просять поставити її на підтвердження. Комітет наполягає, щоб вона залишалася врахованою. Тому прошу голосувати.

За-244 Рішення прийнято. І 102-а, да, колеги? 244 – за, вона залишається врахованою. І 102-а. Я правильно розумію? Будь ласка, Васильченко, 102-а.

в такому випадку медицина буде фінансуватися за залишковим принципом, цього абсолютно не можна робити. Ви бачили, як два роки ми перебували в стані пандемії коронавірусу і досі перебуваємо, наскільки зараз є загроза з боку Росії щодо агресії, нам точно будуть необхідні великі і великі кошти в медицині, і ця норма не дарма була закріплена в Бюджетному кодексі. В жодному випадку цього робити не можна, бо медицина є одним із пріоритетів для держави і потребує належного фінансування. Я дуже вас прошу провалити цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, позиція комітету. Даною правкою повинні унормувати Бюджетний кодекс відповідно до Закону про бюджет на 2022 рік, оскільки ми вважаємо так само, щоб фінансувалося 5 відсотків. Однак треба врегулювати можливості бюджетного законодавства саме державного бюджету, який передбачає фінансування таке. Тому прошу врахувати дану правку, підтримати. Дякую. Шановні колеги, ви почули позицію. Це 102 поправка, вона комітетом врахована, водночас колеги з фракції "Голос" наполягають на підтвердженні цієї правки. Комітет говорить, що він залишається при своїй думці, щоб правка залишалася врахованою. Тому ставлю цю поправку 102 на голосування. Прошу голосувати.

За-136 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Шановні колеги, більше ніхто не наполягає, тому переходимо до прийняття рішення. Прошу народних депутатів зайняти свої місця. І я ставлю пропозицію: прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстраційний номер проекту 5719). Шановні колеги, готові голосувати?

За-278 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Наступний у нас…Дякую. 278, рішення прийнято. Закон прийнятий Наступний законопроект, про який ми будемо говорити, це 5090. Це проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів (це друге читання). Я запрошую до слова заступницю комітету до трибуни, заступницю голови Комітету з питань бюджету Олену Євгенівну Копанчук. Шановні колеги, 5090, чи будуть особи, які будуть наполягати на врахуванні своїх поправок? Немає. Чи будуть народні депутати, які будуть наполягати на підтвердженні поправок інших народних депутатів? Железняк Ярослав Іванович, будь ласка, номер поправки і Я.І. Пане Голово, у мене був лист ставити на підтвердження всі правки. Я це робити не буду і не буду ставить навіть першу правку. Я просто хочу ще раз наголосити, в чому у нас була ситуація, щоб у нас більше такого не трапилося. І в попередньому законі, і в цьому законі були правки, які стосуються предмету відання податкового комітету, це були зміни в Податковий кодекс. І минулого разу у нас тут був великий скандал, через що 5719 не пройшов в залі. Я б дуже просив би, щоб всі комітети, особливо мій улюблений бюджетний комітет, більше ніколи не вносили зміни, які стосуються предмету відання інших комітетів. Мені здається, це правильно, це більш фаховий підхід і точно не буде створювати такі погані ситуації в залі Верховної Ради України. Правки я ставити на підтвердження не буду, можете розглядати далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я так розумію, що ми завершили обговорення цього законопроекту в другому читанні і переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів (реєстраційний номер проекту 5090). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-268 Рішення прийнято. Закон прийняти в цілому. Вітаю, шановні колеги. Вітаю з тим, що закон прийнятий, з чим я вітаю. Зараз, секундочку, я одне оголошення хочу. Заява від народного депутата Кальцева. "Прошу вважати результатом голосування Постанови 7048 як утримався". Я просто зачитую це, воно ніякого юридичного наслідку не має. І ще одне. "Це під час голосування за 4668 у мене не спрацювала кнопка, прошу зарахувати мій голос як "за". Народний депутат України

Шановний парламент, шановна президія! Ми просимо підняти в порядку денному проект Закону "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій (6521). Це надзвичайно важливий закон, який ми хочемо прийняти як найшвидше для того, щоб могли рухатися далі по підтримці нашої обороноздатності. Прошу поставити на голосування питання про підняття його у порядку денному і розгляду зараз. Шановні колеги, ви зрозуміли пропозицію: змінити черговість розгляду питань порядку денного на сьогодні і зараз перейти до розгляду питання 6521 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій. Шановні колеги, це пропозиція, я ставлю її на голосування, щоб зараз перейти до розгляду законопроекту 6051. Готові голосувати? Прошу голосувати. За-337 Рішення прийнято. Я прошу одну секундочку, мені треба знайти цей законопроект. знайшов. Шановні колеги, ми переходимо до розгляду питання проект Закону про внесення змін до… проект Закону 6521 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати. За-264 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата України Костенка Романа Васильовича. Дякую, пане Голово. Шановні колеги, це черговий законопроект, покликаний виправити деякі неузгодженості Закону України "Про основи національного спротиву". Багато з вас його підписали. Цим законопроектом передбачено надання можливості здійснювати виконання завдань територіальної оборони на всій території України, включно з районами ведення бойових дій, а також можливість виконувати завдання тероборони після розгортання основних сил і засобів в такому районі. Для чого потрібні такі зміни? Без цих змін ми перетворимо територіальну оборону лише на охорону. І найголовніше, змінами ми знімемо обмеження по застосуванню тероборони на випадок необхідності в бою, фактично це знімає заборону їм воювати. Це відбуватиметься за рішенням Головнокомандувача. Звісно, всі ми розуміємо, що основним суб'єктом відсічі збройної агресії є наші Збройні Сили, а у тероборони є ряд завдань – підтримка і забезпечення. Але важливо, щоб у разі крайньої необхідності у військового командування була можливість на окремих напрямках посилити Збройні Сили України також підрозділами територіальної оборони. Тому ці зміни є такими важливими, вони не лише усувають колізії закону, але і дають змогу полити нашу обороноздатність. Тому, колеги, прошу підтримати цей законопроект і підтримати нашу територіальну оборону. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Слово надається співдоповідачу члену Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федору Володимировичу Веніславському. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки на своєму засіданні 8 лютого цього року розглянув запропонований паном Костенком законопроект про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій (реєстраційний номер 6521). Головне науково-експертне управління Верховної Ради України до цього законопроекту висловило деякі зауваження. Комітет на своєму засіданні вирішив урахувати ці зауваження при доопрацюванні законопроекту до другого читання. Комітет рекомендує Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 6521 у першому читанні прийняти його за основу, доручивши комітетові доопрацювати законопроект до другого читання з урахуванням поправок і пропозицій, наданих суб'єктами правам законодавчої ініціативи, при цьому скоротивши строк подання таких поправок і пропозицій наполовину та внести його на розгляд Верховної Ради у другому читанні. Цей законопроект дійсно покликаний усунути деякі суперечності щодо можливості введення територіальної оборони в зонах ведення бойових дій для того, щоб надати територіальній обороні дійсно з характеру всеохоплюючого всеохоплюючого спротиву потенційному агресору. Тому прохання підтримати цей законопроект, проголосувавши його за основу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, я дуже би хотів, щоб ми його проголосували до перерви, якщо ми можемо без обговорення або хоча б ті, хто перші обговорять. Прошу записатися: два – за, два – проти. Просто я дуже прошу, щоб ми все-таки встигли до обіду його проголосувати.

Шановні колеги, дійсно чинний Закон про національний спротив, він зберігає опосередковану прив'язку дій Сил територіальної оборони до самого факту розгортання або нерозгортання в певному районі або зоні ТрО, угрупувань Збройних Сил або Об'єднаних сил і відповідним чином стримує територіальну оборону від повноправного залучення, в тому числі і до відсічі збройної агресії. Схвалення Закону 6521 дозволить ТрО на рівних долучитися до відсічі збройної агресії і беззаперечно підніме наші спроможності для виконання певних завдань, в тому числі і під час проведення в регіонах або в він сприяє взагалі росту наших спроможностей для відсічі будь-яких агресивних планів нашого противника. Але в той же час будемо пам'ятати про те, що одних вказівок про формування територіальної оборони, на жаль, виявляється замало і створення волонтерських штабів теж не вирішує всіх проблем. Час дав чітку відповідь – буде кому. Зараз прийшла пора ставити більш серйозні питання – чим. Якщо по стрілецькій зброї якась ясність ще існує, то на питання, наприклад, де буде братися така кількість бронежилетів, транспорту і засобів зв'язку, на жаль, відповіді ще немає. А ще є питання навчально-матеріальної бази, ще є питання пунктів постійної дислокації. І ми бачимо вихід лише в одному – це спрямована підтримка держави, це цільове бюджетне фінансування відповідних програм забезпечення ТрО, адже ігри в приватні армії, до яких жаждут залучитися окремі регіональні лідери, в воєнний час можуть бути занадто небезпечними. Дякую.

Дякую. Право воювати в зоні проведення ООС у нашої тероборони є вже, але воно надається тільки за рішенням Головнокомандувача. Проголосувавши за цю норму в першому читанні і в цілому, ми даємо цю можливість на будь-який випадок життя. Але я застерігаю вас від голосування в цілому на сьогоднішній день по цьому законопроекту. Чому? Тому що там не врегульована ще низка положень, без яких розгортання тероборони на сьогоднішній день недостатньо є ефективним. Перше. Ми, на жаль, профукали питання співставлення, хто має право застосовувати зброю. На сьогоднішній день тероборона має право застосовувати мисливську, стрілецьку і інші види зброї, а резервісти, на жаль, мають право використовувати тільки стрілецьку. Іншими словами, я резервіст першої черги сил ССО, в мене є рушниця, але я не можу нею користуватися в час "Ч", і це нам треба обов'язково виконати до другого читання. Нам треба прописати чіткіші формулювання, що має робити орган місцевого самоврядування для того, щоб створити належні умови для ППД Сил Це не тільки класні кімнати в школі, це не можуть бути спортзали, це має бути пристосоване приміщення, де можна зберігати зброю, це має бути секретка і інші функціональні приміщення без яких приміщення зі зброєю неможливо утримувати. І третє. Нам обов'язково треба врегулювати питання швидкої передачі на баланс органів державної влади тероборони в першу чергу і ЗСУ приміщень і обладнання, яке для цього необхідно. Колеги, я закликаю по швидкій процедурі розглянути ці питання, внести зміни в друге читання і проголосувати "за".

Дякую. Шановні колеги, якщо охарактеризувати, про що цей законопроект, я би назвав його дуже просто: це законопроект про здоровий глузд. Він дозволяє силам територіальної оборони використовувати зброю, озброєння, виконувати завдання в зоні бойових воєнних дій. Бо якщо вони цього не роблять, то невідомо для чого вони створюються. Якщо вони цього не роблять, це, вибачте, мистецтво заради мистецтва, красиво виглядає на папері, але немає жодного відношення до посилення боєздатності і боєготовності. Зверну увагу на дуже важливу обставину: члени профільного комітету незалежно від партійної чи фракційної приналежності абсолютно одностайно і одноголосно підтримали цю ініціативу мого колеги Романа Костенка. І я ще раз сподіваюсь, що таку саму одностайність наші колеги продемонструють і в наступних питаннях, коли буде йтися про збільшення фінансових видатків, фінансових ресурсів і для Сил територіальної оборони, і для сектора безпеки і оборони в цілому, зокрема, щодо підвищення видатків на озброєння, зброю і модернізацію. Дякую. Дякую. Шановні колеги, у нас залишилося 2 хвилини і народний депутат Дубіль Валерій Олександрович. Чи можу я попросити вас, щоб ми встигли проголосувати до обіду, чи все-таки надати слово? Наливайченко, будь ласка, Наливайченко, і ми не зможемо проголосувати тоді. Тоді вже, Нестор Іванович, після перерви, буде Нестор Іванович і інші. Будь ласка, Наливайченко. Зараз розглядається не просто питання, розглядається оборона України. Тому територіальна оборона, "Батьківщина" пропонує прямо говорити, що це означає. Це означає всеосяжна, повна і кожним громадянином України здатність, можливість і бажання захищати свою країну. Це раз. Друге. Треба в цьому парламенті нам з вами дати можливість із центрального бюджету забезпечити всі потреби для створення Сил територіальної оборони. І так – набої, і так – зброя, і так – зв'язок, пункти мобілізації, пункти зв'язку і так далі, і так далі, мають бути вирішені тут, в парламенті. Далі. Ми пропонуємо кожному, кожному, хто має представництво в обласних і районних радах, політичним силам незалежно від назви мобілізувати обласні і районні ради. Щоб вони допомогли у створенні справді ефективної і справді потрібної територіальної оборони. Далі. Колеги, де фахівці з Генерального штабу, керівники територіальної оборони, чому їх немає в парламенті? Чому не радитись з ними? Чому ми зараз не ставимо питання, що Генеральний штаб… України має спланувати фахову, всеосяжну і тотальну оборону України, використовуючи ефективно і по-сучасному в тому числі новостворені Сили територіальної оборони. Далі. Ми маємо заслухати в парламенті, розглядаючи такі законопроекти, звіти про хід створення і забезпечення Сил територіальної оборони в областях і районах України. Скільки відсотків сьогодні вже золотого фонду наших ветеранів війни проти російської агресії залучено до створення Сил територіальної оборони? Ми з вами не знаємо відповіді на це питання. А я вважаю, що це ключове питання. Дякую. Шановні колеги, я оголошую перерву на 30 хвилин. Після цього продовжимо обговорення цього законопроекту і прийдемо до прийняття рішення по ньому. Шановні колеги, продовжуємо розгляд питань порядку денного. Я нагадую вам, що ми знаходимося у розгляді законопроекту № 6521. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання… (Шум у залі) Я знаю, я ж просто нагадую, в якому законі ми знаходимося. Національного спротиву щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій, законопроект 6521. Ми знаходимося на стадії обговорення ще, і ще двоє осіб хочуть обговорити – Нестор Іванович Шуфрич, потім Володимир Юрійович Арешонков. І після цього будемо переходити до прийняття рішення, якщо більше бажаючих немає. Будь ласка, Нестор Іванович. 12:38:52 ШУФРИЧ Наша фракція не буде підтримувати цей законопроект, виходячи з наступного. У нас є великий досвід, в тому числі і служби в армії. В армії головне це що – единоначалие. Те, що зараз створюється системою тероборони – це фактично розбалансування системи керування і командування нашими військовими силами. Я є офіцером запасу української армії. Я був міністром з питань надзвичайних ситуацій України, і для мене було великою честю працювати більше ніж з 60 тисячами військових, до складу яких входило більше 20 генералів, і я собі не уявляю дві паралельні армії. Тобто давайте схаменіться, є армія, є мобілізаційний план, є резерви, працюйте з резервістами, а не розбалансовуйте армію і систему командування. Дякую за увагу.

до другого читання потрібно доопрацювати цілий ряд моментів, але ми сьогодні хотіли би звернути увагу на відповідальне ставлення всіх, від кого це залежить, до створення системи територіальної оборони, створення умов для ефективного функціонування бригад, батальйонів територіальної оборони. Сьогодні вже говорили і про необхідність суттєвого збільшення грошового забезпечення, сучасні засоби зв'язку, техніка, все необхідне для того, щоб батальйони могли виконувати свою функцію. Це спільне завдання всіх. Саме на це ми хочемо звернути увагу. Депутатська група "Довіра" буде голосувати за даний законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, більше ніхто не бажає висловитися? Тоді я прошу народних депутатів зайняти свої місця. І я ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій (реєстраційний номер проекту 6521). Шановні колеги, готові голосувати?

За-304 Рішення прийнято. Шановні колеги, є ще пропозиція комітету відповідно до частини другої статті 116 Регламенту скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого… З процедури? Будь ласка, Герасимов Артур Володимирович. 12:42:19 ГЕРАСИМОВ А.В. Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, з огляду на ситуацію, яка складається, пропоную одразу прямо зараз проголосувати цей законопроект в цілому. Дякую за увагу. Артур Володимирович, я можу запропонувати. Але я, наскільки чув попередні виступи, здається, одна з груп, вона говорила, що вона… отже, вона буде проти цього. Шановні колеги, я ще раз запитую. ОПЗЖ – проти. Артур Володимирович, я можу скоротити строки. Ви ж знаєте правила, фракція одна чи група проти, навіть одна особа, я вимушений іти за Регламентом, як це і роблю завжди. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок та підготовки до другого читання законопроекту 6521, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій. Готові голосувати скорочення наполовину строків? Будь ласка, прошу голосувати.

За-306 Рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, зараз в мене надійшло, дві перерви із заміною на виступ. Перша перерва від фракцій "Слуга народу" і "Довіра". Слово надається народному депутату України Віталію Безгіну. Будь ласка.

Дуже доречно, колеги, що зараз цей виступ після голосування закону, який стосується територіальної оборони, так само чудово, що парламент майже єдиний в цьому питанні. І було б правильно і послідовно, якби зараз я говорив про єдність, єдність відносно зовнішнього ворога, якої нам так не вистачає. Але мені доведеться говорити в тому числі про псевдопатріотизм і максимальний політичний цинізм. Поясню чому. Зараз зі мною стоять представники партії "Слуга народу", голови обласних організацій, які протягом минулого тижня, протягом цих вихідних проводили час з представниками територіальної оборони, проводили з ними навчання, консультації, працювали вздовж кордону з Білоруссю, працювали біля адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом і безпосередньо рухались далі. Тому що так само наша партія ініціювала звернення і ініціювала позачергові засідання обласних рад з метою виділити фінансування на тероборону, щоб там були забезпечені, відремонтовані, власне, збройні кімнати і подібні інструменти, що впливають на обороноздатність країни. Але що відбувається паралельно, колеги, які кажуть про єдність? Зараз в мене є прекрасний документ в телефоні, і це внутрішній документ партії "Європейська солідарність". Я просто зачитаю, щоб всі, перш за все українці, оцінили цей максимальний цинізм. Під час проведення онлайн-наради з керівниками секретаріатів територіальних організацій партії 14 лютого озвучені наступні доручення: прокомунікувати з керівниками фракцій і груп у місцевих радах про недопущення прийняття депутатами місцевих рад звернення щодо територіальної оборони, що ініціює "Слуга народу". Колеги, так ви за державу чи за політичні рейтинги? Тому можна, звісно, зараз крутити біля скроні, але треба відповідати все ж за свої дії. Тому, будь ласка, допомагайте в обласних радах тим, хто дійсно стоїть на захисті країни і боронить її, а не займайтеся політичним піаром. І не треба тут кричати, нехай краще засоби масової інформації перевірять, в кого родичі зараз в якій країні перебувають, це буде дуже послідовно. Дякую. Шановні колеги! Репліка, будь ласка, Артур Володимирович. Так, я правильно розумію? Герасимов Артур Володимирович.

Донбас окупований – це територія України, чи це насправді незалежні так звані республіки. Це черговий акт агресії Росії проти державного суверенітету і української незалежності. Ви знаєте, я думала, що ви будете говорити зараз про це, бо ви партія влади. Ви продовжуєте займатися політиканством, і це найбільша трагедія України сьогодні. Тому що "Європейська солідарність" вважає, да, сьогодні треба об'єднуватися, даруйте, не довкола прізвищ, сьогодні треба об'єднуватись довкола оборони України. Поправте своє звернення, ми його з задоволенням поправимо. Об'єднуватися треба довкола українського суверенітету, а не політиканських амбіцій, присутніх тут в залі, які хочуть просто зберегти свою владу, а не зберегти країну! Шановні колеги, надійшла заява ще від двох фракцій – фракції "Голос" і фракції "Європейська солідарність". Перерва із заміною на виступ. Слово надається двом, да, будь ласка. Геращенко і Шараськін, будь ласка. Шановні колеги, шановний український народе! Тільки що Держдума Російської Федерації прийняла звернення до кремлівського диктатора щодо визнання так званих квазіреспублік, пвсевдореспублік. Це означає одне: продовження війни проти суверенітету і територіальної цілісності України. Це означає одне, що наші західні партнери не панікували, а попереджали світ і українське суспільство, що на кремлівському столі лежать десятки сценаріїв розчленування нашої країни. Це означає одне: одноосібний вихід Москви з Мінських домовленостей. Це означає одне, що Москва до кожного паперу і документа, чи це Будапештський меморандум, чи це великий договір, ратифікований Верховною Радою України і Держдумою Російської Федерації, про дружбу і співробітництво, чи це Будапештський меморандум, який передбачає, на жаль, тільки консультації абсолютно без рішень для кремлівського оцього диктора одне: вони їх викидають в папір. сьогодні насправді… І до Мінських угод таке саме ставлення, це правда. І тому сьогодні, коли Москва одноосібно вийшла з усіх документів, які тільки були підписані чи не підписані, коли вона нехтує суверенітетом України, від української влади ми чекаємо їх плану захисту, нашого з вами плану захисту територіальної цілісності суверенітету України. Що ми вимагаємо? Перше. Негайно санкційні списки відносно кожного покидька з Держдуми, який натисну на кнопку проти розчленування України. І це наш заклик до всього світу. Друге. Переглянути зараз порядок денний, щоб ми з вами приймали закони про підтримку української армії,

вони зроблять те, що зробили в Абхазії, те, що зробили у Придністров'ї. Вони введуть свої офіційні війська абсолютно легально і вийдуть на лінію зіткнення. Вони вже звинувачують українську владу в тому, що ми проводимо геноцид власного народу. Нам потрібно уже переглянути всі наші позиції по відведенню тяжкого озброєння і вже готуватися до відстоювання наших кордонів, реальних кордонів нашої держави, і це треба робити вже, і ці розпорядження надсилати також прямо зараз. Ми мусимо переглянути всю нашу безпекову доктрину, тому що ми збільшили ворожий кордон зараз, і ці закони ми мусимо прийняти в нашому українському парламенті. Тому давайте більше єдності і менше політиканства. Дякую. Дякую, шановні колеги.

Шановні колеги, йдемо далі поки по порядку денному, поки йдуть консультації, можливо, якісь будуть зміни. Але ще раз кажу, будь-які зміни до порядку денного ми вирішуємо в цій залі голосуванням. Шановні колеги, я, до речі, перед тим, як оце було тут спілкування, спілкувався з деякими колегами, і я так розумію, що є ініціатива… Добре. Добре. Шановні колеги, поки це обговорюється, переходимо до наступного питання. Законопроект 5723, це проект Закону про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2022 – 2026 роки (друге читання)

Шановні колеги, це друге читання, я запрошую за трибуну голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики та природокористування Прощука Едуарда Петровича.

Будь ласка, Шановні колеги, чи є народні депутати, які бажають поставити свої поправки на врахування? Є, так, бачу. Більше ніхто не буде?

Тільки ви називаєте спочатку номер поправки. Апарат, народний депутат Микиша, будь ласка, включіть йому мікрофон. Дякую. Микиша Дмитро. 18 поправка, про що її суть? Дана програма направлена на реновації та відновлення об'єктів водопостачання та водовідведення. І в першу чергу ці об'єкти знаходяться на балансі органів місцевого самоврядування, і дуже дивно, що у програмі виконавцями наразі є Міністерство розвитку громад, територій, обласні, Київські та Севастопольські державні адміністрації, але немає органів місцевого самоврядування. І якраз цю помилку я хочу виправити, вносячи поправку, щоб були також органи місцевого самоврядування базового рівня – сільські, селищні та міські ради. Колеги, дуже прошу вас підтримати її. Дякую. Так, ще раз я уточню, 18 поправка, так, народного депутата Микиші. Комітетом вона відхилена. Будь ласка, позиція комітету, чому. 12:57:02 ПРОЩУК Е.П. Ця правка відхилена в зв'язку із тим, що виконавці заходів програми звітують Мінрегіону про використання коштів, власне, з такою аргументацією. Тому прошу залишити рішення комітету без змін і не підтримувати дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зрозумів. Тому, шановні колеги, зрозуміло, так, є поправка народного депутата Микиші, він обґрунтував, чому він вимагає її врахування. Є позиція комітету, який наполягає, щоб вона залишалася відхиленою. Тому ставлю на врахування 18 поправку. Прошу визначатися та голосувати.

За-170 Не прийнято рішення. Поправка залишається відхиленою. Шановні колеги, хтось ще буде ставити свої поправки? Будь ласка, передайте Маслову, будь ласка. Народний депутат Маслов.

Я не буду просити поставити на голосування. Я, спілкуючись з мешканцями Дніпропетровської області, багато чую нарікань на якість води: брудна, смердюча, іржава і це у всіх населених пунктах майже. Більше 3 мільйонів населення Дніпропетровської області і майже всі користуються водою з річки Дніпро, якість якої ви самі можете бачити. Для того, щоб виправити цю ситуацію, потрібні нові водогони, нові очисні споруди, а це величезна кількість коштів, місцевих бюджетів на це не вистачає. Дніпропетровська область майже 30 мільйонів в минулому році витратила на будівництво нових водогонів, але при цьому більше тисячі населених пунктів досі без централізованого водопостачання. Ця урядова програма дозволить вирішити ці проблеми. Будь ласка… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви не наполягаєте, щоб ставити? Дякую. Шановні колеги, ще раз звертаюсь до народних депутатів, хтось бажає поставити на врахування свою поправку? Немає бажаючих. Тепер я звертаюсь до народних депутатів, чи бажає хтось поставити на підтвердження будь-яку з врахованих поправок? Не бажає. Тому ми можемо переходити до прийняття рішення. Я запрошую народних депутатів зайняти свої місця. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму "Питна вода України" на 2022 – 2026 роки (реєстраційний номер проекту 5723). Готові голосувати, шановні колеги? Прошу голосувати. За-338 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Покажіть по… З процедури, да? Будь ласка, Ірина Геращенко з процедури. 13:00:43 Шановні колеги, ми ще раз наголошуємо, що нам здається, що Верховна Рада має зараз об'єднатися навколо ключового – захисту територіальної цілісності, суверенітету України і підтримки української Ми вітаємо рішення бюджетного комітету, який за хвилини зібрався для того, щоб вирішити питання з можливим закриттям неба над Україною для того, щоб підтримати авіагалузь. Скажіть, будь ласка, коли сьогодні вже Держдума робить новий удар по нашому суверенітету, звертаючись до Путіна щодо визнання квазіпроксіреспублік, ми з вами робимо вигляд, що нічого не відбувається. Я прошу вас поставити зараз, шановний пане Голово, на порядок денний два законопроекти: про підняття зарплат військовослужбовцям (це законопроект Забродського, людини, яка прекрасно знає, що сьогодні потрібно українській армії) і другий законопроект нашої фракції, законопроект про те, що необхідно перекинути 50 мільярдів гривень зараз на підтримку Збройних Сил України. Дякую. Шановні колеги, пропозиція Ірини Володимирівни Геращенко. Єдине, я просто поінформую, що відповідні законопроекти, які погоджені з Кабінетом Міністрів, будуть розглядатися в четвер у нас по підвищенню фінансування української армії. Тому… Але я мушу поставити вашу пропозицію. Я ставлю вашу пропозицію. Будь ласка, шановні колеги, пропозиція Ірини Володимирівни Геращенко, ставлю її на голосування. За-131 Рішення не прийнято. Будь ласка. Теж з процедури? Будь ласка, з процедури… По фракціях. З процедури Клименко, будь ласка.

у зв'язку з прийняттям рішення Думою і фактично визнання незалежності ОРДЛО. Тому, можливо, нам має сенс або зараз, або після засідання зібратися головам фракцій і груп і обговорити ці питання, і прийняти які рішення. Тому що питання полягає не тільки в фінансуванні армії, є багато питань, які виникають навколо цього і прийняття цього рішення Думою. Дякую.

Дякую. Я зрозумів. Я думаю, що після завершення ми зберемося, але просто в мене далі, добре, розмова зі спікером Чехії, але я думаю, ми знайдемо час, щоб зібратися і обговорити. Шановні колеги, йдемо далі. Яку пропозицію? Перервати зараз і піти? Пропозиція полягала в... Артур Володимирович, дивіться, це не ваша пропозиція, це пропозиція пані Юлії Клименко. Вона сказала, що або зараз, або після завершення. Дивіться, Артур Володимирович, можна ж взяти заяву від двох фракцій і груп і піти на 30 хвилин спілкуватися, це ж не питання. Для чого зараз перетворювати це в незрозуміло що? Я не можу зрозуміти, яку мені пропозицію. Пані Юлія, яку пропозицію ставити? Все, дякую, немає пропозицій. Німченко з процедури ще, будь ласка. Шановні колеги, я хотів би, щоб ви мене трошки почули, що сейчас треба збиратись для того, щоб вирішити питання про зняття блокади, щоб вирішити питання, щоб поставити тих людей, які по ту сторону барикад, будемо їх називати, в систему соціального захисту. Ви самі… Я хочу "Європейську солідарність", ви тут кричите, ви самі блокаду там установили. Ви дали повод, ви дали можливість

Якщо у вас є пропозиція з процедури, от як попередні колеги це зробили, я із задоволенням її вислухаю. Будь ласка. Дякую. Будь ласка, Тарас Іванович Батенко з процедури. 13:06:14 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, український парламент сьогодні вже проголосував кілька звернень, зокрема звернення щодо іноземних парламентів і міжнародних організацій щодо так званих "ЛНР" і "ДНР", тобто, в принципі, наша позиція сьогодні вже пролунала. Крім того, ми не забуваємо про те, що зовнішню політику в державі визначає в тому числі і Президент України. у мене пропозиція все-таки стосовно зустрічі з головами фракцій, зробити це завтра зранку, коли буде оперативна відповідна інформація. Запросити на цю зустріч до спікера представників Міністерства закордонних справ відповідно проконсультуватися разом з профільним міністерством стосовно цієї додаткової безпекової ситуації, яка виникає довкола наших кордонів. А зараз працювати в робочому режимі далі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Іванович. Дякую, шановні Пані Юля, ви хочете уточнити свою пропозицію? Будь ласка, Юлія Клименко. Але давайте переходити вже в робочий режим. Будь ласка. 13:07:09 КЛИМЕНКО Ю.Л. Пане спікер, моя пропозиція була взяти 30-хвилинну перерву для зібрання груп і фракцій і обговорити, які наші подальші дії і заяви у зв'язку з тим, що з'явилась нова інформація про рішення Державної Думи. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Шановні колеги, я просто скажу, наша позиція була проголосована з самого ранку, якщо ви не знаєте. Ми ж за це проголосували, і в тому числі ви співавтор. Але я поставлю вашу пропозицію на 30 хвилин зібратися зараз, обговорити. Шановні колеги, будь ласка, хто вбачає в цьому необхідність, прошу голосувати. Ставлю пропозицію пані Юлії Клименко.

За-170 Рішення не прийнято. Дякую. Шановні колеги, переходимо… Наступний законопроект, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії (це друге читання), законопроект 5436-д. Я запрошую до трибуни голову Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Михайловича Геруса. Шановні колеги, це друге читання,

бачу Олексія Юрійовича, да. Кучеренко і Жупанин. По-моєму, перша йде… Правка номер 10, Жупанин, будь ласка. Вона врахована редакційно. Будь ласка, пан Жупанин. Шановні колеги, доброго дня! Про що ця правка? Правка, вона виводить з-під дії закону гідроакумулюючі станції і вона таким чином дозволить залишити тариф на передачу електронної енергії для промисловості на тому рівні, на якому він сьогодні встановлений. Тому що якщо цю правку відхиляти, тоді цей тариф виросте потенційно на 0,5 копійок, що згенерує для цієї промисловості доволі велику кількість витрат, враховуючи 62-відсоткову інфляцію, яка сьогодні існує в 2021 році, зафіксована для промисловості. ця правка, вона для української промисловості, вона за українських виробників, вона збільшує конкурентність української продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках. Тому, власне, через це вона і була подана. Комітет її врахував лише редакційно. Я прошу поставити на голосування її врахування в цілому. Дякую вам за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ще раз, поправку на врахування може поставити тільки автор, ніхто інший, розумуєте. Ця поправка врахована редакційно, автор хоче, щоб її врахували повністю. Тому, шановні колеги, я ставлю… Будь ласка, позиція комітету. Доброго дня! Дивіться, якщо ця правка буде врахована, то ця норма взагалі не буде працювати. Наскільки я знаю, Андрій Вікторович юрист грамотний, він це ставить для того, щоб потім не можна було поставити на підтвердження. На врахування, звичайно, за неї голосувати не потрібно, тому вона врахована, власне, редакційно, а не повністю. Тому що редакція і терміни, які там використовуються, вони призведуть до того, що ця правка працювати не буде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ще раз, поправка 10 народного депутата Жупанина, вона врахована редакційно. Водночас народний депутат Жупанин просить, щоб вона була врахована повністю. Комітет, я так розумію, наполягає, щоб залишилося – враховано редакційно. Тому, шановні колеги, я ставлю пропозицію народного депутата Жупанина врахувати повністю. Прошу визначатись та голосувати.

За-68 Рішення не прийнято. У вас не буде більше ваших поправок, народний депутат Жупанин? Не буде. Будь ласка, Кучеренко Олексій Юрійович, який номер поправки одразу говоріть. 13:11:45 КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую, пане Голово. 69 правка. Я виступлю швидко в підтримку цього законопроекту. Олексій Кучеренко, "Батьківщина". хочу сказати, що я особисто зняв свої спірні правки, я зняв свій альтернативний законопроект для того, щоб цей вкрай потрібний законопроект пройшов через залу якомога швидше. Я хочу звернути увагу на дві деталі. Шановні колеги, шановний пане голово комітету, шановні друзі, якби ми з вами два з половиною роки у вересні 19-го року приймали такі закони, а не закони про імпорт російської електроенергії, білоруської, то у нас би набагато стабільніше працювала сьогодні енергосистема і нам не потрібен був би білоруський імпорт. Це перше. І друге. Дуже прошу правками жодними на підтвердження не розбалансовувати цей закон. Тобто проголосувати його в такій редакції як його прийняв комітет. Дякую за увагу. Тобто, я так розумію, ви не наполягаєте? Дякую. Шановні колеги, хто ще? Скороход, Анна Скороход. Чекайте, ви спочатку… Одну секундочку, я ще раз запитую, я зараз звертаюся до колег, чиї правки не враховані повністю, відхилені. У вас більше немає пропозицій поставити їх на врахування? Немає. Я так розумію, що Анна Костянтинівна буде ставити не на врахування, а на підтвердження, так? Будь ласка, Скороход Анна Костянтинівна. Шановні колеги, вам щойно підтвердив голова комітету, що нас просто всіх обдурили, в тому числі і на комітеті. Насправді ця правка була про те, що з поняття "накопичення енергії", "накопичувача енергії" та "оператора накопичувача енергії" було видалено "гідроакумулюючі станції". Тобто викинуто просто державні компанії для того, щоб забезпечувати приватні компанії, от і всі інтереси України. яка була паном Жупаниним поставлена для того, щоб я її не поставила на підтвердження, коштуватиме Укргідроенерго 670 мільйонів гривень. Це просто, щоб ви знали. Насправді з такою правкою законопроект треба повертати на повторне друге читання, щоб всякі "шкурняки" у нас через комітет не попадали в зал і дійсно не рушили дуже гарні законопроекти. Тому моя думка і я прошу прислухатися, повернути на повторне друге… Ви наполягаєте на тому, щоб поставити 1 поправку на врахування? Не наполягаєте, так? Добре, тоді вже будемо вважати, що по ній голосування також не може бути. Підходив ще Олексій Олексійович Гончаренко, він хоче 3 поправку, так?

але дуже важливо прямо зараз всій Верховній Раді разом сказати: Донецьк – це Україна! Луганськ – це Україна! Я прошу всіх встати і разом аплодисментами підтримати це. Друзі, будь ласка, давайте всі разом підтримаємо. Це наша земля, це наші люди, хай

Героям слава, Олексій Олексійович. Повірте, в цій залі, я переконаний, ні в кого чи майже ні в кого немає в цьому сумнівів, повірте мені. Шановні колеги, ще хтось буде? Я так розумію, якісь гарячі консультації проводяться по цьому законопроекту. Шановні колеги, ще буде хтось ставити поправки на підтвердження? Ні. Тоді переходимо до прийняття рішення. Андрій Михайлович, ми можемо переходити до прийняття рішення? Я думаю, що можемо переходити до прийняття рішення. Єдине, просив би, щоб всі зайняли свої місця, щоб всі змогли проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу народних депутатів зайняти свої місця, і, будь ласка, ми переходимо до голосування за цей законопроект. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії (реєстраційний номер проекту 5436-д). Готові голосувати? Прошу голосувати.

За-312 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, ми з вами говорили і з деякими колегами по інших фракціях, щоб зараз, якщо є така можливість, перейти до

6194 і 7001. Шановні колеги, зробити це після 5526, після законопроекту 5526, про що ми говорили, так.

Шановний Руслан Олексійович, шановні колеги, ми не будемо підтримувати це перенесення, я поясню дуже просту причину. Зараз питання дуже просте, ми звертаємося до вас, як Голови Верховної Ради ви маєте регламентне право прямо зараз зібрати перерву. На цю перерву кожна фракція приносить список законопроектів, підкреслюю, готових, які стосуються Збройних Сил України, які стосується нашої обороноздатності. Від нас це 6542, 6518 відносно військовослужбовців, відносно виділення 50 мільярдів на армію. Після цього комітети терміново опрацьовують, а ми приймаємо це рішення в залі. У нас залишилась 1 година 41 хвилина роботи на сьогодні, Руслан Олексійович, тому ми це підтримувати не будемо. І я пропоную всім фракціям і групам так само не підтримувати це перенесення законів, серед яких більшість не має до цього відношення. Але підтримайте пропозицію зараз оголосити перерву, терміново узгодити перелік законів, п'ять, десять, які стосуються Збройних Сил, і це зараз проголосувати. Дякую. Дякую. Будь ласка, хто ще хоче висловитись? Артур Володимирович, по тій пропозиції, яку ви сказали, зал вже сьогодні висловився. Будь ласка, Нестор Іванович. Шановні колеги, голосування Державної Думи – це, безумовно, серйозне ускладнення ситуації, яка і без того є вже надскладною. Ми маємо зараз не істерити, відмовитися від якоїсь бравади, від паніки, спокійно подумати, що треба робити, щоб остаточно Росія не визнала так звані "ДНР" Ми не маємо права дозволити собі спровокувати втрату наших громадян українців і відповідних територій. Я би зараз запросив керівництво Офісу Президента і Президента України, щоб вони пояснили нам свою оцінку того, що відбулося. Можна хайпувати, але на хайпі можна втратити… Дякую. Шановні колеги, ще раз я пояснюю цю пропозицію. Ми зараз проходимо два законопроекти 5330-1, потім 5526, а потім 3731, 6401, 5644, 5433, 6194 і 7001. Тобто ми ще два законопроекти йдемо, а потім оці, які пов'язані з Національною гвардією, з відкритістю місцевого самоврядування ми їх піднімаємо. Шановні колеги, готові підтримати цю пропозицію? Прошу народних депутатів зайняти свої місця прошу підтримати цю пропозицію, шановні колеги. Прошу голосувати. За-289 Рішення прийнято. Тому йдемо по цьому сценарію. Зараз законопроект 5330-1. Це друге читання, це законопроект про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі" щодо захисту прав та найкращих інтересів дитини. Я запрошу до слова голову підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Тетяну Василівну Скрипку. Будь ласка, Тетяна Василівна. Оскільки це друге читання і я бачу, що всі пропозиції враховані або враховані редакційно, так? Але все рівно, чи є особи, в яких пропозиції враховані редакційно чи частково, чи бажають вони на повне? Не бажають. Тепер я звертаюся до народних депутатів, чи бажає хтось поставити пропозиції, які враховані, на підтвердження?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 щодо захисту прав та найкращих інтересів дитини (реєстраційний номер проекту 5330-1). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати. За-344 Рішення прийнято. Сьогодні прямо день національної єдності якийсь. Який буде завтра? Шановні колеги, йдемо далі. Наступне питання

до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо спорту ветеранів України (друге читання). Я запрошую до слова голову Комітету з питань молоді і спорту Андрія Анатолійовича Кожем'якіна. Реєстраційний номер проекту 5526. Будь ласка, Андрій Анатолійович. Шановні колеги, я звертаюся до народних депутатів, правки яких відхилені чи не враховані повністю. Чи буде хтось наполягати на тому, щоб його поправки були враховані? Ніхто не буде. Я звертаюсь до народних депутатів, чи бажає хтось із них поставити поправки інших депутатів, які враховані, на підтвердження. Ніхто. Дякую. Обговорення законопроекту завершено. Я ставлю пропозицію комітету прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо спорту ветеранів України (реєстраційний номер проекту 5526). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-340 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю, колеги. Так, зараз я відмічаю собі. Далі, ми з вами проголосували, що ми переходимо до законопроекту 3731, одну секундочку. 3731, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення... Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-272 Рішення прийнято. Я запрошую до слова автора законопроекту народного депутата України Романа Михайловича Лозинського. Будь ласка, Роман

Шановні колеги, в демократичній державі не може бути рівних і ще рівніших. Справа в тому, що ми маємо неоднакове ставлення до працівників Національної поліції і Національної гвардії під час виконання певних функцій з охорони громадського порядку, під час масових акцій чи під час конвоювання, тобто на мирній території, не тоді, коли Національна гвардія, за що їй честь і хвала, виконує функції з оборони нашої держави. Справа в тому, що ще раніше ми з вами прийняли закони, які вимагають ідентифікації, власне, працівника Національної поліції під час таких заходів для того, щоб можна було запобігти зловживанню На жаль, це не стосується працівників Національної гвардії, розуміємо, що за попереднього міністра, за пана Авакова, Національна гвардія була в улюбленцях. І тому, на жаль, коли Національні гвардійці, які залучені до забезпечення громадського порядку, б'ють протестуючих чи вчиняють якісь дії, докопатися до правди надзвичайно важко і запобігти таким діям нереально, бо нереально ідентифікувати хто це робив. Ми з вами були свідками дуже негативних таких випадків, зокрема, і стосовно нашого колеги Романа Лозинського, коли застосували силу, перешкоджали його депутатській діяльності, ідентифікувати це не можна було. Аваков вже не на посаді, у нас є можливість виправити, власне, цей недогляд, призвести до відповідальності. І я дякую профільному комітету, що хай і довго, але все-таки максимально підтримав даний законопроект. Законопроект не політичний, він гарантує права нашим громадянам, тому прошу весь зал… Дякую. Я запрошую до співдоповіді заступника керівника голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Михайлюк Галину Олегівну, будь ласка. Шановні колеги, дорогі українці, даний законопроект удосконалює систему ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії, які залучені до виконання завдань із забезпечення охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Зокрема, законопроект впроваджує присвоєння таким військовослужбовцям військовослужбовцям ідентифікаційних номерів і зобов'язує їх закріпити безпосередньо в області грудей жетон з індивідуальним номером під час виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення охорони громадської безпеки. Тобто під час проведення зборів, мітингів, акцій, демонстрацій та інших масових заходів. Завдяки цьому законопроекту буде створено єдину базу, безкоштовний доступ до офіційного вебсайту якої матимуть лише ті особи, які пройдуть ідентифікацію запитувача даної інформації. Окремі положення даного законопроекту відповідають міжнародним деклараціям, конвенціям і запроваджують європейські принципи регулювання охорони правопорядку в Україні. Головне науково-експертне управління Верховної Ради України, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, Національна поліція підтримують законопроект, висловлюючи деякі зауваження. Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство юстиції України та Національна академія внутрішніх справ України пропонують суттєві доопрацювання до зазначеного законопроекту. Комітет з питань правоохоронної діяльності та члени комітету зазначають, що даний законопроект створить превентивні заходи зменшення кількості випадків правопорушень серед військовослужбовців Національної гвардії України, проте висловили застереження щодо ризиків поширення інформації, особистої інформації військовослужбовців Національної гвардії України, а також передбачення відповідальності за поширення такої інформації. Враховуючи зазначене, комітет на своєму засіданні ще 9 грудня 20-го року 20-го року прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України законопроект 3731 за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Галина Олегівна. Шановні колеги, є необхідність обговорювати? Прошу записатися: два – за, два – проти, будь ласка.

Дякую, Шановні колеги, прошу підтримати даний законопроект, його метою є створення системи персональної ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії, які залучені до виконання завдань з охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки. Аналогічні шеврони існують у представників Національної поліції, то це не новина для нашої держави. Для реалізації зазначеної мети законопроектом пропонується доповнити багато законів і створити єдину базу індивідуальних номерів військовослужбовців Національної гвардії і носіння жетону, нашивок з індивідуальним номером. Я хотів би зазначити, що даний законопроект підтримується не тільки представниками "слуг народу", а і першим автором Олександрою Устіновою. Цей законопроект підтримується також Ярославом Железняком, він є серед авторів. в цьому законопроекті є єдинство і представників "слуг народу", і представників опозиції. Тому прошу всіх підтримати. Дякую, шановні колеги. Наш комітет цей законопроект ухвалив рекомендувати Верховній Раді, то за наслідками розгляду в першому читанні прошу підтримати і прийняти його за основу, Сергій Костянтинович. Шановні колеги, я запрошую до слова народного депутата України Величковича Миколу Романовича, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Будь ласка. Я так розумію, В'ятрович Володимир Михайлович, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги! Суть законопроекту справді полягає в тому, щоб не лише працівники поліції, але і військовослужбовці Національної гвардії повинні мати індивідуальні номери, за якими їх можна ідентифікувати. І ці номери мають бути на жетонах або нашивках нацгвардійців під час виконання ними завдань. Запровадження такої ідентифікації, безумовно, знизить кількість порушень прав громадян з боку нацгвардійців, особливо під час мирних заходів. А такі порушення, на жаль, не є рідкістю. І коли нацгвардійці перебувають в шоломах і їхніх облич не видно, саме індивідуальний номер на жетоні, нашивці є чітким запобіжником від протиправних дій. Кожен військовослужбовець має усвідомлювати, що в разі неправомірного застосування сили проти громадян, його особу буде встановлено. Тому "Європейська солідарність", безумовно, підтримує цей законопроект в першому читанні. на нашу думку, до другого читання потрібно внести до нього зміни, перш за все спрямовані, зокрема, і на захист самих військовослужбовців. Зокрема, Консультативна місія Європейського Союзу в Україні, а також Мін'юст, МВС зауважують, що передбачене законопроектом вільне розміщення в інтернеті бази даних з номерами нацгвардійців може створити реальну загрозу їм самим і їхнім родичам. Законопроектом слушно передбачено, що нацгвардійці не повинні носити індивідуальні номери в зоні відсічі російської агресії на Донбасі. Логічно також цю норму поширити на можливі дії нацгвардійців з відсічі зовнішньої агресії на інших територіях України. Ми сподіваємось, що відповідні зміни будуть внесені до другого читання. І закликаємо всіх проголосувати за цей законопроект. Ми сподіваємось, що цей законопроект таки змінить ситуацію в Нацгвардії, може, навіть трохи більше, ніж в Національній поліції. Тому що, на жаль, минулого тижня були випадки, коли Національна поліція порушувала чинне законодавство, зокрема перешкоджаючи здійсненню депутатами своєї діяльності. Дякую за увагу. Слово надається народній депутатці України Совсун Інні Романівні, фракція політичної партії "Голос". Інна Совсун, фракція "Голос". Шановні колеги, звичайно, як представниця фракції, котра ініціювала цей законопроект, …ми будемо підтримувати цей законопроект в першому читанні. Сподіваємося на швидкий розгляд у майбутньому. Ми також сподіваємося, що цей законопроект не буде останнім у напрямку реформування системи правоохоронної системи, яка насправді давно-давно назріла. Ми бачимо дуже багато випадків свавілля з боку поліцейських, в тому числі Нацгвардії, з якими треба щось робити. Ми бачимо неадекватність реагування поліції на ті виклики, які сьогодні перед суспільством стоять. І я дуже сподіваюсь, що ми повернемось до цих дискусій, але пізніше. Друзі, зараз я хочу не про цей законопроект сказати, а про те, що в принципі зараз відбувається в парламенті. Зараз, коли весь світ пише, говорить, панікує про визнання "ЛДНР", ми говоримо про законопроекти тут, в парламенті, і відмовляємося визнавати цю реальність, яка зараз відбувається. Друзі, я перепрошую, але зараз Верховна Рада виглядає абсолютно неадекватно. Зараз, в той час, коли всі міжнародні партнери хочуть чути реакцію, хочуть чути позицію, ми займаємось обговоренням вторинних, попри всю повагу до авторів, законопроектів. Друзі, ми всі ці законопроекти обговоримо, ми реформуємо країну і зробимо її кращою, але зробимо тоді, коли ми її в першу чергу захистимо. І для цього потрібно зараз жорстко і швидко реагувати. Друзі, я перепрошую, всі ці законопроекти треба відкладати і зараз обговорювати, як ми як парламент будемо реагувати на те, що зробила російська Государственная Дума. Якщо ми цього зараз не зробимо, то про всі інші законопроекти ми з вами будемо десь в затінках російських тюрем говорити. Тому я ще раз звертаюся до президії зібратися і зараз поговорити про те, що насправді важливо, про те, що зараз сталося в Росії. Дякую. Слово надається народному депутату України Макаренку Михайлу Васильовичу, фракція політичної партії "Опозиційна платформа - За життя". Мамка Григорій Миколайович, будь ласка. Шановні народні депутати, фракція "Опозиційна платформа - За життя" буде підтримувати за основу цей законопроект, тому що, трохи зверну вашу увагу. Ідентифікація повинна бути, але в усіх осіб, які наділені повноваженнями, для охорони громадського порядку. На даний час ми спромоглися наділити повноваженнями такими, крім Національної поліції, ще деякі органи. Але ідентифікатор, дійсно, існує в Національній поліції. Але з моменту створення ідентифікатора і бази скільки осіб, які по ідентифікації, притягнуто до відповідальності з ряду Національної поліції щодо перевищення владних повноважень? Є така інформація в когось чи в авторів законопроекту? Такої інформації немає. І, згадайте, коли ФОПів ганяли по всіх площах, хто притягнутий до відповідальності? Відповідь очевидно – ніхто. Ідентифікатор повинен… І чому "Опозиційна платформа - За життя" буде підтримувати за основу? Тому що в цьому законопроекті, ви уявляєте, кажется, що, давайте знову зробимо значки з номерами, але не більше. А за шлеми? Основаним ідентифікатором є при охороні громадського порядку шлем, де вказаний номер, який видається і який можна, дійсно, в ході розслідування або встановлення того факту ідентифікувати, крапка. Значка немає на охороні громадського порядку. Давайте все-таки доопрацюємо цей законопроект і все-таки розберемося, хто ж керує Національною гвардією України – Президент чи міністр внутрішніх справ. До цього часу закон не підписаний Президентом. І до цього часу на сьогоднішній день… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, хто ще бажає висловитися з цього питання? Більше ніхто, так? Я перепрошую, бачу, бачу, бачу. Михайло Михайлович Цимбалюк, потім Володимир Юрійович Арешонков. Будь ласка, Михайло Михайлович Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановна президія, народні депутати! Законопроект насправді потрібен, але стільки часу він лежав в комітеті і ніхто його не виносив на розгляд в сесійну залу. Чи потрібно саме зараз його розглядати, я думаю, що є набагато важливіші законопроекти. Я хотів би висловити декілька фахових зауважень, які можна доопрацювати до другого читання. Колеги вже згадували, що вільне розміщення в мережі "Інтернет" бази даних військовослужбовців Національної гвардії України створить загрозу безпеці їм і їхнім родинам. Це слід однозначно викидати. Наступне. Потребує уточнення коригування питання виду документа, в якому має зазначатись індивідуальний номер у різних категорій військовослужбовців. З огляду на те, що жетон або нашивка з ідентифікаційним номером військовослужбовців фактично має стати складовою форменого одягу. Теж треба вносити зміни. Ми голосуємо "за", до другого читання доопрацьовуємо. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. Слово надається Володимиру Юрійовичу Арешонкову, група "Довіра", будь ласка. 13:42:10 АРЕШОНКОВ В.Ю. Шановний пане Голово, шановні колеги, про що цей законопроект? Власне, про про те, про що ми говоримо дуже часто. Про те, якими мають бути правові відносини між державою і громадянами, між представниками або працівниками правоохоронних органів, спеціальних військових підрозділів і громадянами саме по забезпеченню прав, так, прав і одних і тих, хто несе службу. І сьогодні питання чіткої ідентифікації важливо і для військовослужбовців Національної гвардії, але це надзвичайно важливо і для звичайних громадян. Тому що при виникненні якихось ситуацій складних, важких ми ми зможемо конкретно і чітко розібратися, хто понесе відповідальність за вчинення того чи іншого правопорушення або навпаки, кому потрібно висловити подяку. Дякую. Шановні колеги, більше ніхто не бажає виступити? Тоді переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів зайняти свої місця, шановні колеги, готуємося до голосування. Я ставлю пропозицію прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національну гвардію України" (щодо ідентифікації військовослужбовців Національної гвардії України під час виконання завдань із охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки) (реєстраційний номер проекту 3731). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За-326 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного законопроекту… Ми Ми будемо після кожного питання заходити і ставити оте саме, да, я розумію? Дивіться, давайте питання, по яких зала вже визначилася, не будемо зловживати. Добре, Артур Володимирович, хто від вас буде? Ірина Володимирівна, будь ласка. Шановний пане Голово! Я хочу звернути вашу увагу, що зараз в кулуарах Верховної Ради, в тому числі біля ліфтів Верховної Ради, близько 20-30 народних депутатів України курять айкоси. Я хочу звернутися до вас як до Голови Верховної Ради з проханням, щоб ви апелювали

коли ви розглядаєте все, що завгодно, крім того, що сьогодні є на порядку денному. Вас ми просимо апелювати до колег, бо там в першу чергу представники монобільшості, шанувати закони, за які ви самі і голосували. Дуже дякую. Дякую. Шановні колеги, я не маю можливості перевірити, чиїх народних депутатів там більше, чи є вони взагалі. Але я звертаюся просто до всіх народних депутатів, ми повинні шанувати те законодавство, яке ми приймаємо, ми повинні здійснювати все для того, щоб не порушувати ті норми, до яких ми і прагнемо. А айкос, цигарки і все інше – це зло, сам не палю і вам не раджу. Ідемо далі, шановні колеги. Ми переходимо до законопроекту 6401, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. Це проект народного депутата Лозинського. Ми маємо проголосувати спочатку за розгляд цього питання за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати.

За-257 Рішення прийнято. Я запрошую до слова народного депутата України Лозинського Романа Михайловича, будь ласка. Роман Лозинський, Львівщина. Шановні колеги, законопроект для місцевого самоврядування, від місцевого самоврядування і для того, щоб забезпечити його розвиток, прозорість та інвестиційну привабливість. Якщо ви мені дали 10 секунд, щоб пояснити про що цей законопроект, то я б чітко сказав, онлайн-трансляції, жодних "шкурняків" під столом, реєстр комунального майна, інвестиційна привабливість, щоб всі мали доступ до цих даних, суцільна інвентаризація, а також порядки денні засідань постійних комісій, які завжди пропадають, теж повинні бути публічні. Для чого ці норми і хто є їхнім автором? Автором цих норм, мою ініціативу підтримали колеги практично з усіх фракцій та груп. Наш комітет одноголосно прийняв рішення підтримати його в першому читанні. Я переконаний, що після поправок ми доопрацюємо і він буде корисний для місцевого самоврядування, онлайн-трансляцій місцевих засідань місцевих рад, назавжди вб'ють "шкурняки". Платники податків мають знати, чим займаються обранці в органах місцевого самоврядування, мають мати можливість проаналізувати кожен виступ і кожну позицію, чи відповідають ці позиції програмам партій, від яких вони кандидували. Друге новела – реєстр комунального майна. Ми дуже добре знаємо, що без інвентаризацій і без реєстру регулярно таке майно пропадає. Пропадає в чиїхось кишенях, пропадає в чиїхось реєстрах власності. Але замість того, щоб громади заробляли гроші, заробляють гроші окремі громадяни. І наостанок. Ми пропонуємо опублікувати порядки рішень, порядки денні засідань Ми прекрасно знаємо, що саме на засіданнях комісій приймаються важливі рішення, і ми будемо наполягати на тому, аби теж це все було прозоро. Це буде тест, як проголосує цей парламент: за прозорість місцевого самоврядування, чи за "шкурняки" – побачимо. Дякуємо. Я запрошую для доповіді співдоповідача, голову підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталія Юрійовича Безгіна. Будь ласка. Дякую, пане головуючий, дякую Роману Лозинському. Дійсно, це комітетський законопроект, який поєднав фракції в комітеті. Він, дійсно, про прозорість роботи в громадах, про те, щоб рішення оприлюднювались, рішення були доступні для громадян. В принципі, мені здається, коли ми кажемо про нагляд, перш за все ми маємо казати про нагляд з боку виборців, і цей законопроект це дозволяє. Власне, за результатами всебічного обговорення комітетом ухвалено висновок: рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування" (№ 6401) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Рекомендувати Верховній Раді відповідно до частини другої статті 109 Регламенту Верховної Ради скоротити наполовину строк подання пропозицій і правок до законопроекту за реєстраційним номером 6401. Одразу зазначу, що ця позиція так само погоджена з Асоціацією місцевого самоврядування, тому комітет просить всіх підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, Віталій Юрійович. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій і груп: два – за, два – проти.

Шановні колеги, "Європейська солідарність" підтримує цей законопроект. Його ухвалення дозволить зробити відкриті дані про комунальну власність, збільшить прозорість роботи місцевих рад, а також посилить вимоги Закону про державну мову змінами до Закону про місцеве самоврядування, що зобов'яже використовувати українську мову в органах місцевого самоврядування. Знову-таки ситуація минулого тижня в Харкові нагадує, що це, на жаль, потрібно. Разом з тим, я хотів би звернути увагу колег на інший законопроект 4582, який ми внесли разом з 30 колегами з різних фракцій і груп і який системно вирішує питання відкритості як Верховної Ради України, так і органів місцевого самоврядування. Майже рік тому він був схвалений комітетом. "Реанімаційний пакет реформ" та інші інституції громадянського суспільства закликали парламент ухвалити цей законопроект, який передбачає трансляції і зберігання записів сесії, а також засідань комітетів парламенту, право вільної трансляції, зйомки чи запису на сесіях і комісіях місцевих рад, вільний доступ до протоколів і стенограм парламентських комітетів. Законопроект, який ми розглядаємо зараз зареєстрований два місяці тому, і добре, що ми вже зараз його розглядаємо в залі. Закликаємо всіх колег підтримати його. Водночас користуючись нагодою, закликаю колег і перш за все керівництво парламенту винести нарешті на пленарне засідання і підтримати законопроект 4582. Обидва ці проекти є взаємодоповнюючими і ухвалення їх обох посилить відкритість роботи парламенту та органів місцевого самоврядування. І зовсім вже на завершення. Дуже важливо, що ми розглядаємо такі законопроекти, але вони точно в даний момент не є невідкладними. Невідкладними є законопроекти, які спрямовані на Дякую.

їх законодавчих ініціатив на місцевому рівні в об'єднаних територіальних громадах, а також щодо роботи об'єднаних територіальних громад, прозорості, в точності надання публічних відповідей нашим депутатам, депутатам всіх рівнів. Я би хотів сказати, що інвестпривабливість кожної ОТГ – це коли на сайті дійсно є генеральний план, є детальний план, є публічна інформація, є інформація про проведення засідань… своїх своїх пленарних засідань так, як і позачергових, також і постійно діючих комісій. Зараз є дуже багато нарікань, нарікань по всій державі стосовно роботи органів місцевого самоврядування. Сьогодні багато ресурсів знаходиться саме в об'єднаних територіальних громадах, і мешканці мають право знати, коли що і де робить власне та влада, яка сьогодні обрана там на місці. Але це має робитися цілком в публічному просторі. Тому закликаю цей законопроект доопрацювати. Ми ще дамо ряд декілька хороших правок до даного закону. І прошу підтримати його зараз в першому читанні. Дякую.

Костянтин Бондарєв, фракція "Батьківщина". Шановні друзі, ми точно за прозорість і точно проти "шкурняків". "Шкурняків" ще можна назвати політичною корупцією. Можливо, розпочнемо з цього? А політична корупція, вона починається не в органах місцевого самоврядування, а саме тут, при розподілі соцекономрозвитку чи іншої політичної корупції. Ми прибрали із закону мажоритарку, це гарно, давайте підемо далі, про чесний розподіл грошей по територіях. Про що ми зараз з вами хочемо прийняти цей закон? Про додаткове навантаження на органи місцевого самоврядування? Так, в останні роки ми надали повноваження на місця, але з цими повноваженнями ми навісили гирі на ноги місцевого самоврядування у вигляді грошей, видатків грошей. Нема сьогодні грошей в органів місцевого самоврядування на забезпечення оплат комуналки, підвищення тарифів, сьогодні нема грошей на заробітні плати. Ви хочете надати нове навантаження на органи місцевого самоврядування – дайте гроші. Сьогодні згідно Закону про територіальну оборону органи місцевого самоврядування повинні придбати набої для того, щоби забезпечити роботу тероборони. Дайте гроші на місця, а потім будете казати про "шкурняки". "Шкурняки" розпочинаються у Верховній Раді, хто не знає. А ті, хто працюють в органах місцевого самоврядування,

Я переконана, що діяльність органів місцевого самоврядування має бути прозорою. Кожен громадянин має право знати, що відбувається, які рішення приймаються. Цей законопроект авторства Романа Лозинського, і там я теж співавтор, і багато дуже колег, він про одне – про те, що громади і громадяни мають право знати про всі рішення, які приймаються владою, і нові зміни збільшать рівень залученості громадян. На сьогодні ми не маємо взагалі контролю державного по рішенням, по актам місцевого самоврядування, якщо раніше це робила прокуратура, сьогодні ми не прийняли так і закон по місцевим державним адміністраціям, і, на жаль, на місцях відбувається дуже часто дерибан землі. Навіть коли є трансляція, беруть, виключають просто трансляцію сесій, відкривають сесію і за місяць приймають там 400-500 рішень по землі, при чому громадяни і жителі цієї громади не знають і не розуміють, кому цю землю роздають. Тому дійсно децентралізація дала унікальну можливість управляти усіма землями, мати великі можливості для розвитку, давати на аукціонах в оренду цю землю і наповнювати бюджет, а з іншої сторони є випадки голосувань під час сесій, які приховуються, рішення не викладається на сайтах і ми маємо просто дерибан земель на місцях. Тому дуже важливо, щоб люди, хоча би люди, громадськість на місцях контролювала діяльність органів місцевого самоврядування, а також безпосередньо брала участь у розвитку громад і процес прийняття рішень громад був прозорим. Прошу підтримати цей законопроект, він дуже на часі і потрібен для розвитку нашої… Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Рудика Сергія Ярославовича, група "За майбутнє". 13:58:49 РУДИК С.Я. Шановні друзі, чи повинні знати наші громадяни про те, як прозоро чи навпаки не прозоро органи місцевого самоврядування ділять майно? Безперечно. Чи повинні наші депутати місцевих рад володіти і постійно використовувати державну мову? Безперечно. Чи повинні громадяни знати коли відбудеться сесія і які будуть на ній розглянуті питання? Безперечно. Але тільки чи цього сьогодні потребують органи місцевого самоврядування? На минулому тижні, поки одні істерили, а інші шукали квитки на чартери, я об'їхав вісім громад Черкащини: Леськи, Ротмістрівка, Балаклея, Білозір'я, Степанки, Сміла – у всіх питання одне: де гроші після того, як місцева рада заплатить за всі комунальні видатки по соціальній сфері. Ось питання, яке нам треба вирішити в комплексі. Голосуємо за цей законопроект "за", але не забуваємо про головні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, хто ще бажає виступити? Ще, будь ласка, Васильченко, я бачу, да? Галина Васильченко, 118 виборчий округ, Львівщина. Шановні колеги, до мене як депутатки-мажоритарниці все більше і більше звернень надходить від громадян, з тим, щоб органи місцевого самоврядування працювали прозоро. Таке банальне просте рішення як онлайн-трансляції, як опублікування порядків денних, рішень, люди, наші виборці мають на це право і воно повинно бути їм забезпечене. Однозначно цей закон потрібно підтримати. Але тут багато моїх колег сьогодні говорять про додаткові кошти для об'єднаних громад. Вже рік тому я з колегами зареєструвала відповідний законопроект про збільшення зарахування ПДФО в громади до 65 Законопроект 5066 неодноразово ми, Руслане Олексійовичу, зверталися до вас включити в порядок денний, а також до бюджетного комітету, він вкрай необхідний і саме ці кошти можна зараз… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, ми завершили обговорення цього питання. Прошу народних депутатів підготуватися до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування (реєстраційний номер проекту 6401). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За-303 Рішення прийнято. Шановні колеги, є ще пропозиція комітету скоротити наполовину строки подачі пропозицій і поправок для підготовки до другого читання відповідно до частини другої статті 116 Регламенту. Я ставлю також цю пропозицію на голосування, скоротити вдвоє строки подачі пропозицій і поправок до другого читання. Прошу голосувати по законопроекту 6401.

За-264 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Ідемо далі. Наступний законопроект 5644, це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності. Перед тим як перейти до розгляду цього питання, я ставлю пропозицію розглянути це питання, законопроект 5644, за скороченою процедурою. Прошу голосувати, шановні колеги. За-252 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань правової політики Ігоря Павловича Фріса. Він і від авторів, і від комітету, тому 4 хвилини, будь ласка. Дякую, пане Голово. Доброго дня, шановні колеги! Знаєте, в 95-му році був прийнятий перший Закон "Про нотаріат", який змінив підхід до нотаріусів, до нотаріальних послуг, до можливостей людям отримувати максимальну допомогу від такої юридичної професії, як нотаріус. В 99-му році я отримав своє свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю і більше 20 років це була моєю основною професією, і десятки тисяч людей отримували професійні послуги від нотаріусів України З 2009 року приватним нотаріусам надано було повноваження посвідчувати спадщину. А з 2013 року приватні і державні нотаріуси отримали можливість стати державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно. Мені дуже приємно, що нотаріуси, мої бувші колеги, користуються максимальною довірою суспільства. Більше 80 відсотків наших громадян довіряють такій інституції як нотаріат. І більшість з вас, мої шановні колеги, які є в цьому залі, в той чи інший спосіб звертаються за їх допомогою, за професійним посвідченням, засвідченням і видачею відповідних документів. Цей законопроект, який сьогодні є предметом розгляду, перше читання якого, він удосконалює систему органів нотаріату. Ми виводимо нотаріат на абсолютно новий рівень, такий, який є в світі. Такий, як Україна взяла на себе зобов'язання, ставши учасником Міжнародного союзу нотаріату. Такий, як зрівняння в повноцінних правах між державними і приватними нотаріусами, і поступово перехід до єдиної системи нотаріату, яка є в цілому цивілізованому світі. Коли людині не потрібно обирати приватного і державного нотаріуса. Він іде просто до нотаріуса і отримує максимальні кваліфіковані послуги. Такі, які захищають через приватний нотаріат соціально незахищені верстви громадян, надаючи можливість таким громадянам отримувати безкоштовно нотаріальні послуги. Ми вже є країною, в якій нотаріат – самоврядна професійна організація і створена єдина професійна організація самозайнятих осіб – Нотаріальна палата України. Цим законом ми делегуємо їй повноваження інші, які непритаманні до цього моменту були їй і відносились до виключної компетенції Міністерства юстиції. Але Мін'юст розуміє, що нотаріат розвивається і входить в ту ланку нотаріатів, міжнародних нотаріатів, які потребують додаткових повноважень по самоврядуванню. Ми розширюємо коло нотаріальних правовідносин і тих речей, де будуть безпосередньо нотаріуси приймати участь. Це електронний нотаріат. Це можливість електронного засвідчення підписів і посвідчення електронних довіреностей, а згодом ще набагато іншого. Нотаріат України потребує оновлення в частині повноважень і прав. Багато колег звертались з ідеєю засвідчення і певних юридичних фактів, наприклад, вебсайтів. Це так само є предметом регулювання цього закону. На нашому Комітеті з правової політики ми обговорювали вказаний законопроект, він є концептуальним і великим. Ми прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти вказаний законопроект за основу і звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити на пленарному засіданні під час розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності (реєстровий номер 5644) (від 10 червня 2021 року), поданий народним депутатом України Фрісом та іншими народними депутатами… Дякую. Ну, вже все, що ж я зроблю. Так ви 4 хвилини говорили, Ігор Петрович, ну, увлеклись. Дякую. Дякую. 116-у, да. У мене є це, що ви сказали по 116-й. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, чи є необхідність обговорювати? Прошу записатися: два – за, два – проти, для обговорення цього надзвичайно цікавого законопроекту. Будь ласка.

Дякую, Степан Іванович. Дякую, шановний пане Голово, шановні колеги. Відверто кажучи, цей законопроект – це ще одна мала революція в сфері законодавчого регулювання нотаріату. Особисто я дуже пишаюся, що ще в 2008 році я був присутній на засіданні Верховної Ради і в комітеті, де якраз ми спробували зробити чи не один з найфундаментальніших кроків, наділивши приватних нотаріусів правом засвідчувати спадщину. Тоді це здавалося надзвичайним викликом, ніхто в це не вірив, була величезна кількість критики, але життя показало і підтвердило нашу правоту. Сподіваюсь, сьогодні, хоча не всі розуміють що, але ми зробимо цей великий крок вперед, коли, давши можливість п'ятирічного перехідного періоду, ми дійдемо до того, щоб все ж таки виконати наші міжнародно-правові зобов'язання, які Україна взяла ще з 96-го року, і перейти до єдиного нотаріату в Україні. Цей законопроект якраз дає нам дороговказ, в який спосіб нам варто рухатись. Тому в цій частині, безумовно, його фундаментально треба підтримувати. Так само, як треба і додатковими повноваженнями наділяти Нотаріальну палату України, поступово забираючи її від Міністерства юстиції України в частині контролю над діяльністю нотаріусів, так і в частині здійснення іспитів і забезпечення функціонування Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату саме при Нотаріальній палаті. Так як ми це робили з адвокатами, було дуже страшно і непереконливо… багато було в тому, що це правильний крок, так само я переконаний, що життя покаже, що стосується нотаріусів, це буде вірний крок, перспектива. Те, що стосується електронного нотаріату, дуже великий і відповідно духу часу крок, який теж дасть можливість і реєстр, і архів вести в електронному порядку, і робоче місце нотаріуса. Тут ми теж, безумовно, підтримуємо цей законопроект. Є низка речей дискусійних. Це відповідні зміни до Цивільного кодексу, до Сімейного кодексу, до Закону про оренду комунального і державного майна. Ми на комітеті детально обговорили, і сподіваюсь, що в другому читанні ми і тут найдемо компроміс для того, щоб законопроект…

Дякую. Шановні колеги, цей зал парламенту підтримував і проголосував не один якісний законопроект щодо покращення ролі нотаріату в Україні, я б сказав до глибинної реформи інституту нотаріату в Україні. Ми не можемо не відмітити велику заслугу в цьому доповідача, який сьогодні стояв на трибуні, пана Ігоря Фріса. Ми також звертаємо увагу на якісні нововведення, які є в цьому нотаріаті, які дозволять будь-якому громадянину незалежно від рівня його доходу і місця проживання звернутися до нотаріуса за послугами. Це і передача послуг відповідно від Міністерства юстиції України до Нотаріальної палати України контрольних функцій, яка розширить сферу самоврядування нотаріату в Україні дозволить захистити професійні права нотаріусів в Україні, це і цифровізація про що мій колега щойно перед тим говорив і так далі. Але разом з тим, ми звертаємо увагу на певні погрішності і недоліки, які є в законопроекті і які обов'язково треба виправити до другого читання. Це стосується насамперед положення законопроекту, яке пропонує дозволити розлучати подружжя без рішення суду навіть за наявності дітей. На жаль, це може з високою ймовірністю призвести до порушення прав дітей в Україні при розлученні батьків. І це вчергове, нагадую, порушує зобов'язання України в рамках міжнародних конвенцій: шлюб не можна розривати при наявності дітей в такий спосіб. Тому ми пропонуємо поправити цю норму до другого читання і просимо підтримати цей законопроект зараз в першому читанні. Дякую. Прошу передати слово фахівцю в галузі нотаріату Нестору Івановичу Шуфричу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, заслужений нотар України Нестор Іванович Шуфрич. Будь ласка. Дякую пану Григорію за високу професійну оцінку. Шановні колеги, але точно я не про нотаріат зараз буду говорити, ми, до речі, цей законопроект підтримуємо. Ви знаєте, у мене якесь страшне дежавю, я згадую себе на цій трибуні в лютому 2014 року, коли ми чули про референдум в Криму і терміни переносу його з 25 травня, 31 березня, 16 березня. І потім, я абсолютно переконаний, тимчасова але все ж таки втрата контролю над цією територією і втрата спілкування з нашими громадянами українцями. Сьогодні в Москві Олаф Шольц, декілька днів тому там був Макрон. Скажіть, будь ласка, чи можливе таке голосування Державній Думі, якщо наші стратегічні партнери, як кажуть, як мінімум не закрили на це очі? Ми маємо зараз усвідомити всю відповідальність Верховної Ради і кожного депутата щодо можливих наслідків цього голосування. Ми маємо зараз як парламентсько-президентська республіка запросити Президента і обговорити ситуацію, що склалася. Чому в той день, коли канцлер Німеччини після візиту в Україну знаходиться у Москві, сталося таке голосування? Я не хочу, щоб ми потім звинувачували один одного про фактично провал української дипломатії, а це, на жаль, так і є. Я не хочу зараз давати оцінки, я хочу, щоб ми знайшли шлях виходу з кризи, врятували можливість спілкування з 5 мільйонами наших громадян і з Донбасом, який є український. Я не хочу, щоб 2014 рік… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Більше того, це не тільки виконання Україною міжнародних зобов'язань, а це насамперед приведення у відповідність створення умов європейських для наших нотаріусів і для обслуговування громадян, і надання їм якісних послуг послуг саме у сфері нотаріату. Більше того, тут є ряд прогресивних норм щодо введення електронної системи нотаріусу, також нотаріальний архів, реєстр нотаріальних дій, робоче місце, створення систем. Це все на європейському рівні дає можливість створювати цим проектом закону. Також розширюються повноваження і відповідальність самих нотаріусів, це теж є надзвичайно важливо. Асоціація правників України висловила підтримку, також підтримують всі чи більшість нотаріусної спільноти. Також Нотаріальна палата дає можливість все-таки, щоб вона була управляючим органом як самоуправління цієї професійної галузі. Команда "Батьківщини" підтримує і однозначно будемо доопрацьовувати до другого читання, там є також непочатий край роботи. Ще хотів би на завершення зауважити, що саме цей законопроект є фундаментом для реформування нотаріату України. Тому що переводиться з державного нотаріату все-таки на саморегулювання нотаріальної професії. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я не хотів перебивати виступ. Шановні колеги, шановні представники преси! Я звертаюсь до вас з проханням, давайте, щоб ваша діяльність не створювала небезпеки життю і здоров'ю народних депутатів, і вашої діяльності, щоб не дай бог ви не перекинулися і не впали в зал. Це дуже неправильно те, що ви так себе поводите.

всім було як би безпечно в першу чергу, добре? Дякую. Да, зафіксували це, ми це зафіксували, друзі. Шановні колеги, ми це обговоримо. Дивіться, я звернувся з проханням, далі обговоримо. Шановні колеги, хто ще? Будь ласка, від "Голосу" Макаров Олег Анатолійович. Шановні колеги, хотів би підтримати прийняття цього законопроекту, адже це новий крок в реформуванні сучасного нотаріату. Цей законопроект забезпечить доступність нотаріальних дій в кожному нотаріальному окрузі, закріпить гарантії вчинення нотаріальних дій для незахищених верств населення. Найголовніше, що цей законопроект є кроком до виконання обов'язків України про асоціацію з Європейським Союзом. І завдяки цьому закону можна забезпечити перехід до єдиного нотаріату, що дозволить закріпити єдиний статус нотаріуса в Україні, відмовившись від системи поділу нотаріусів на державних та приватних, як це зроблено в європейських країнах. Хочу також відзначити велику роль Нотаріальної палати, яка доклалась, долучилась до розробки цього законопроекту. Багато часу ми витратили на дискусії, багато часу на погодження позицій, і я абсолютно впевнений, що в другому читанні деякі позиції, які викликали дискусію в комітеті, будуть зняті, і ми приймемо в цілому в найближчий час. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, хтось ще бажає? Завершили обговорення. Тоді я прошу зайняти народних депутатів свої місця, ми переходимо до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення регулювання нотаріальної діяльності (реєстраційний номер проекту 5644). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За-335 Рішення прийнято. Вітаю колег. Йдемо далі. Наступний законопроект у нас 5433. 5433, це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Я ставлю пропозицію розглянути цей законопроект за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу голосувати. За-252 Рішення прийнято. Я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань правової політики Бабія Романа Вячеславовича, реєстраційний номер проекту 5433. Будь ласка, ви і від комітету, і від автора, тому дайте, будь ласка, 4 хвилини. Шановні колеги, вашій увазі пропонується проект Закону про внесення змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, скорочено ЄСІТС. Якщо коротко, то суть законопроекту полягає в тому, щоб надати можливість вводити в загальнообов'язкову експлуатацію не всю систему ЄСІТС відразу, а частинами, по мірі їх фактичної готовності до експлуатації. Тобто для того, щоб користуватися очевидними перевагами ЄСІТС, не треба чекати повної готовності всіх модулів, яких більше 15, що займе ще кілька, мабуть, років, а хоча б частково застосовувати модулі, які роблять взаємодію із судами, процес правосуддя зручнішим, швидшим та економлять як бюджетні кошти, так і мінімізують витрати учасників процесу. Нагадаю, що Верховна Рада вже підтримала такий підхід. Весною минулого року нами був проголосований закон про внесення відповідних змін до процесуальних кодексів. Більше того, ці зміни вже успішно імплементуються. Через кілька місяців після прийняття минулорічного законопроекту Вища рада правосуддя затвердила положення про ЄСІТС, про окремі модулі ЄСІТС, опубліковано відповідне оголошення, і вже перші три модулі введені в експлуатацію в усіх судах та успішно функціонують. На розвиток цього підходу після підтримання його Верховною Радою і було подано відповідний законопроект, який ми зараз розглядаємо. чому ж було подано окремим законопроектом. Нагадаю, що чинне законодавство вимагає змін до Закону "Про судоустрій і статус суддів" оформляти і розглядати окремим законопроектом. До того ж пропонується ввести зміни до норм, які хоч і набрали чинності, але ще не введені в дію. Вони вводяться в дію після повноцінного запуску ЄСІТС. Саме для того, щоб після введення в експлуатацію необхідної кількості модулів ЄСІТС в майбутньому не виникло колізії між нормами про судоустрій і статус суддів, які є загальними, та спеціальними нормами процесуальних кодексів, які вже діють, і пропонується підтримати цей законопроект. Також по тексту Закону про судоустрій пропонується замінити в окремих нормах стару термінологію в частині назви інформаційної системи для суду. Цей законопроект було розглянуто на засіданні Комітету з питань правової політики, і комітет рекомендував Верховній Раді проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстраційний номер 5433) (від 27 квітня 2021 року) за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Тож, колеги, прошу підтримати вас цей законопроект в першому читанні як черговий крок до цифровізації судових процедур, до зручності і пришвидшення судових процесів, і до економії фінансових ресурсів. Дякую.

Слово надається народному депутату України Павлюку Максиму Васильовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 14:25:09 ПАВЛЮК М.В. Маслову Денису, будь ласка, передайте слово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Денис Маслов, будь ласка. Колеги, дякую. Наша фракція "Слуга народу" буде підтримувати даний законопроект, адже він дозволяє зробити зручнішим процес судового розгляду справ. Це дозволяє економити бюджетні кошти, кошти, яких не вистачає в судах, для того, щоб кореспонденція, рішення судові направлялися сторонам в зручній електронній формі. Так само сторонам не доведеться їздити за багато кілометрів для ознайомлення з матеріалами справи, коли електронні копії справ будуть доступні в онлайн-режимі. Через цей законопроект ми робимо, поступово робимо нашу судову систему більш комфортною для людей, для того, щоб повноцінно забезпечувати права і гарантії наших громадян. Надалі наша політична сила продовжує працювати над тими законопроектами, які зроблять повноцінною, справедливою, ефективною судову гілку влади і забезпечать дотримання прав і свобод громадян. Дякую. Підтримуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається народному депутату України Урбанському Анатолію Ігоровичу, депутатська група "Партія "За майбутнє". Доброго дня! Прошу передати слово Рудику Сергію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, передайте. Рудик Сергій. Шановні колеги, передісторія цієї тематики має вже багаторічне коріння. Ще 1 грудня 18-го року судова адміністрація України в "Голосі України" зробила публікацію щодо поетапного запуску цієї системи, вона мала вже почати своє функціонування з 1 березня 19-го року. Ще не було COVID, ще не було цієї страшної епідемії, ще не було стільки зовнішніх загроз, які могли би реально спростити роботу всіх судових органів, але, на превеликий жаль, цього не сталося. Ми в минулому році в квітні прийняли законопроект, яким зробили запуск цієї програми не всеохоплюючою одночасно, а поетапною, і вона вступила в силу теж уже, слава богу, в травні минулого року. Але знову нічого не відбулося до сьогоднішнього дня. Товариство, давайте почнемо працювати так, щоб всі гілки влади поступово мали доступ до цієї системи, щоб в судовій адміністрації вони теж запрацювали і всі суди могли функціонувати швидко і якісно, і їхні засідання могли проводитися, особливо тоді, коли чергова хвиля пандемії робить неможливим роботу судових органів вчасно і якісно, як би це мало бути по закону, так, щоб це було зручно не тільки для судової системи, а і для громадян. Голосуємо "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Ярославович. Далі у нас слово просить фракція "Європейська солідарність" Артур Володимирович Герасимов, будь ласка. Шановний Руслан Олексійович, відносно цього законопроекту ми будемо утримуватися, свої аргументи ми повністю виклали під час розгляду основного законопроекту рік тому. Але, ви знаєте, при всій повазі, шановні колеги, чи ви вважаєте адекватним сьогодні розглядати в залі парламенту законопроекти, які ми зараз розглядаємо, а не законопроекти, які стосуються Збройних Сил України, які стосуються фінансування державного оборонного замовлення і фінансування нових озброєнь закупівлі, і так далі? Саме тому, Руслан Олексійович, я звертаюся зараз до вас, я хочу, щоб на це відреагували і керівники інших фракцій та груп, представники інших фракцій та груп українського парламенту, з проханням о 15:00 зібрати нараду за участі керівників фракцій та груп – раз, керівництва парламенту – два, керівників комітетів з європейської, євроатлантичної інтеграції, міжнародних справ, а також з питань національної безпеки і оборони для того, щоб ми могли терміново об'єднати зусилля по переліку законопроектів, які стосуються Збройних Сил і обороноздатності нашої держави. Наша фракція такі законопроекти запропонувала, ми готові їх проговорити і виходити з цими пропозиціями. Я знаю, що у інших фракцій також ці законопроекти готові. Як результат цього засідання може бути узгоджений перелік законопроектів, а також ваше доручення комітетам терміново їх розглянути сьогодні. Мені здається, що український парламент, особливо на фоні тих подій, які відбуваються останніми днями, особливо на фоні того рішення, яке Держдума Російської Федерації прийняла сьогодні, має поводити себе відповідно до обстановки і підтримати обороноздатність нашої держави, а не, вибачте, засовувати голову в пісок і розглядати, при всій повазі до них, законопроекти, які ми можемо розглянути і в інший час. Тому прошу скликати це засідання. Дякую.

Шановні народні депутати, кожна система, розумієте, вона повинна працювати для того, щоб, перше, було унормування, прозорість і отримання швидкого результату. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, вона і передбачає ці речі, щоб суду було зручно працювати. А чому в цьому законопроекті ми не будемо підтримувати? Немає тієї системи eCase, яка є в НАБУ, ВАКС і в САП. Яким чином? Вона що, живе окремим життям? В цьому законопроекті її не існує. Що можна створювати і добавляти, якщо те, що працює, воно не об'єднане в єдину систему. Чи є це система? Не є це система. Шановні народні депутати, спочатку запитайте в суддів, яким чином її зробити, потім унормовуйте. Ну, необхідно... Закон досить технічний, закон треба підтримувати. Хотів би сказати, що основною метою прийняття цього закону є забезпечення початку функціонування окремих модулів і підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та поетапне впровадження цієї системи. Якби ми чекали повноцінної готовності до експлуатації всіх модулів і підсистем у сукупності, нам довелося би чекати декілька років. Чому вона зараз не готова, чи це розробники погано працюють, чи судова адміністрація погано забезпечила використання виділених коштів? Ні. Насправді парламент повинен більше виділяти, фінансуванню судової системи. На сьогоднішній день як не фінансується розробка таких електронних систем, так і не фінансуються інші потреби суду... Дякую. Шановні колеги, ще хтось? Хто буде? Соболєв. Будь ласка, Соболєв Сергій Владиславович. Це замість Івченка, так? Дві хвилини дайте, будь ласка. Шановні колеги, ви знаєте, якщо хтось це хоче назвати черговою судовою революцією, я вже боюсь цих слів, тому що попередні п'ять революцій закінчились тим, хто їх проводив, тепер кричить про упереджене правосуддя, про політичні репресії, про незаконність судових рішень. Так от, щоб ви знову не вляпались в чергову судову реформу. В чому суть цього законопроекту? Всі зрозуміли, що так званий єдиний реєстр не працює, бо не може апріорі працювати система, бо в нас немає прецедентного права. І будь-який суддя, не дивлячись на те, що є рішення, які пройшли всі інстанції, навіть Європейський суд з прав людини, ухвалює рішення на свій розсуд і йому за це нічого немає. Він далі росте по службовій драбині, він далі стає суддею Верховного Суду і все у нього нормально. Є друга проблема. А яким чином відбувається розподіл справ в судах? Ми вже чергову спробу робимо, яким чином це врегулювати. І чудово розуміємо, що в судах немає тотальної корупції. В судах немає тотально поганих суддів. В судах є судді, які відповідають за відповідні справи. І чомусь справи саме ці розподіляються на них. А ми потім дивуємось, чому нема судової реформи? Чому так звана незалежна система розподілу справ не працює? Чому саме такі справи потрапляють саме до цих суддів? Так от цей законопроект нікчемний, він ні про що. Він абсолютно нічого не змінює в цій системі. Він абсолютно нічого не змінює в тому предметі регулювання, який він нібито повинен змінити. Наша фракція утримається. Нам потребується реальна зміна судової… Дякую. Шановні колеги, ми обговорили всі питання, пов'язані з цим законопроектом. Прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Я ставлю пропозицію комітету, прийняти за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстраційний номер проекту 5433). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати. За-275 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Ідемо далі. Наступний законопроект – це законопроект 6194. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні (реєстраційний номер проекту 6194). Я пропоную розглянути це питання за скороченою процедурою.

За-243 Шановні колеги, у нас… 6194: проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні. Цей законопроект ми зараз розглядаємо Друзі, ми ж проголосували порядок, по якому ми йдемо. Зараз 6194, ми проголосували цей порядок. Шановна система "Рада", ми зараз розглядаємо законопроект 6194. Колеги говорять, що на системі "Рада" стояв другий номер законопроекту. Тому, шановні колеги, ще раз кажу, ми тільки що голосували за законопроект реєстраційний номер 6194 щодо розгляду за скороченою процедурою. Необхідна кількість голосів набрана. Я запрошую до слова голову підкомітету Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Павла Миколайовича Сушка. Павло Миколайович, ви і від авторів, і від комітету, тому 4 хвилини, будь ласка. Дякую, пане головуючий. Шановний головуючий, шановні народні депутати, на підставі частини п'ятої статті 44 Закону України "Про комітети Верховної Ради" Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики 2 лютого 22-го року частково переглянув в рішенні комітету від 1 грудня 21-го року стосовно проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні (№ 6194). Метою зазначеного законопроекту є створення належних правових, організаційних та економічних умов для розвитку національної кіноіндустрії. Законопроект понад рік розроблявся підкомітетом у сфері кінематографу та реклами за участі народних депутатів України, представників Державного агентства України з питань кіно, представників Міністерства культури та інформаційної політики України, ключових професійних об'єднань та громадських організацій в галузі кіновиробництва. Робота над змінами до чинного законодавства викликана необхідністю стимулювати подальший розвиток кіноіндустрії, а також потребою у нормативному врегулюванні низки важливих процедур та процесів в галузі, які виникають на практиці. Законопроектом пропонується: запровадження нових форм державної підтримки кінематографії; гарантії отримання кешрібейтів для іноземних суб'єктів кінематографії; зміни у класифікації фільмів; врегулювання питання щодо створення та діяльності Ради з державної підтримки кінематографії; проведення освітніх заходів з мистецтва кіно та підтримки інших ініціатив; зменшення обсягів паперообороту; низка низка інших змін, спрямованих на удосконалення функціонування кінематографії. Міністерство економіки України у своєму висновку підтримує законопроект і зазначає, що нові зміни не суперечать законодавству у сфері авторського та суміжного права. Комітет Верховної Ради з питань свободи слова висловив думку, що така законодавча ініціатива сприятиме активізації міжнародного, міждержавного зовнішньоекономічного співробітництва та покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену висококонкурентну галузь в кінематографії. Державна прикордонна служба підтримує зазначений законопроект із зауваженнями та пропозиціями щодо функції відомства. Міністерство оборони України, Міністерство освіти і науки України не заперечують щодо прийняття законопроекту з подальшим його доопрацюванням та врахуванням висловлених пропозицій. Надані пропозиції та зауваження міністерств та відомств, Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики та інших комітетів парламенту будуть враховуватись під час доопрацювання законопроекту до другого читання. Також слід зазначити, що комітет переглянув своє рішення і виключив запропонованими правками до законопроекту спірні положення щодо застосування статті 23 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які попередньо узгоджені з Уповноваженим з питань захисту державної мови. З огляду на зазначене комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні (реєстраційний номер 6194) за основу з урахуванням пропозицій і поправок суб'єктів права законодавчої ініціативи, висловлених на засіданні комітету, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України і з правками, викладеними у висновку Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики від 2 лютого 2022 року (протокол № 79), а також у відповідному проекті Постанови № 6194/П. Шановні колеги, над цим законом працювали рік, і він він вносить деякі зміни, які ще краще дадуть можливість розвиватися ринку. Вносить ще більш справедливі умови для участі в конкурсах, і саме головне, у нас немає вже заперечень щодо застосування державної мови української. Тому я вас прошу підтримати в першому читанні, і ми обов'язково його доопрацюємо до другого з вашими пропозиціями. Дякую.

Шановні колеги, єдність, ми багато вже раз чули це слово в нашій сесійній залі, але чомусь після того, як лунає слово "єдність", ми починаємо сваритися. Але от історія цього закону вона якраз про єдність. Що нас об'єднує? Нас об'єднує мова, яку ми всі розуміємо в нашій країні, хто б де не жив, хто б якого етнічного походження не був, це українська мова, ми всі її знаємо і можемо знайти спільну мову. Нас об'єднує культура, нас об'єднують спільні культурні коди. Культурні коди знаходяться в книжках, ми їх з вами теж підтримуємо і всім залом, культурні коди знаходяться в кінострічках. Наш комітет мав дискусію ґрунтовну і змістовну, але ми не сварилися. І Павло Миколайович об'єднав комітет, об'єднав депутатів з різних фракцій для того, щоб створити, створити, дійсно, якісний законопроект, який, дійсно, підтримає українське кіно, який, дійсно, підвищить рівень нашої міжнародної співпраці з провідними виробниками кіно. І я прошу зараз зал так само, як і наш комітет, продемонструвати єдність, колеги, і підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ви знаєте, справді, вражена кількістю підписантів і того, як відбувалася підготовка цього законопроекту, і, безперечно, фракція буде підтримувати даний законопроект. Більше того, я хочу вам сказати, що Україна має мати абсолютно адекватну відповідь всій навалі продукції, яка валить із східних кордонів і фактично є важливішим фронтом боротьби, інформаційним фронтом боротьби, аніж сама військова компонента і складова. Те засилля, яке відбувається сьогодні в нашому інтернет-просторі, в кінотеатрах, коли кінотеатри відмовляються брати, до речі, в прайм-тайми свої у вечірні години показ українських фільмів, це абсолютно є ганебно. І це та річ, яку, до речі, має пропрацювати в тому числі кіноіндустрія, уряд, і міністерство має виступити першим комунікатором про те, щоб не забороняли власники кіномереж ставити в час прайм-тайм українські фільми. І останнє. Я б дуже хотіла, щоб українські кінематографи, які сьогодні, кінематограф, який сьогодні благає про підтримку держави, був такий підтриманий. І хочу передати побажання колегам, які сьогодні знімають, зокрема, фільм про те, як українські українські курсанти не зламали своїх присяг і вийшли з Криму, побачити ліцеїстів, хочемо побачити це на телебаченні масово по всій Україні. Бажаю кожному з них успіху, перемог і хорошого продукту якісного, який буде адекватно відповідати кожному контрпродукту Російської Федерації. Дякую.

Народний депутат Скорик, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". Шановні колеги, шановні громадяни України! Я в парламенті вже друге скликання і на протязі своєї роботи я вже не перший раз бачив в цьому залі, коли приймаються законопроекти начебто щодо підтримки нашого українського кінематографу. мені хотілось би спитати і у депутатів, і у громадян, які нас зараз дивляться завдяки каналу "Рада", на який зараз витрачаються величезні державні кошти. Скажіть мені, будь ласка, що ви можете назвати перлиною українського кінематографу, починаючи з 91-го року? Так, щоб порівняти, скажімо, з фільмами "В бой идут одни старики" чи "Тіні забутих предків", чи "За двома зайцями", те, що дійсно було перлинами. Коли нам говорять про те, що добре кіно не може бути касовим, назвіть мені хоч один касовий фільм, який зараз україномовний, який зараз ми можемо назвати, починаючи з 91-го року. Я думаю, що ми мали б заслухати те, як витрачаються кошти на наш кінематограф, чому у нас не з'являються дійсно талановиті фільми. Тому що питання абсолютно не в мові. Колись наші пісні "Червона рута", "Ой, смереко, розкажи мені, смереко" співав весь Радянський Союз і зараз співає. І справа абсолютно не в мові, а в тому, що немає талановитих, немає талановитих режисерів і їх не фінансує держава чомусь. Вони є талановиті режисери, але те, що робить Міністерство культури, те, що роблять наші органи, які фінансують кінематографію, це абсолютно проти української мови, проти української культури, проти українського кінематографу. Це продовження знищення кіностудії Довженка, це продовження знищення Одеської кіностудії, це абсолютно стагнація українського кінематографу під такими добрими гаслами, що ми начебто щось підтримуємо. Я пропоную заслухати звіт, куди витрачаються… Дякую. Слово надається народній депутатці України Федині Софії Романівні, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Княжицький Микола, будь ласка. Шановний пане Голово, ну, коротко просив би вас від фракції "Європейська солідарність" вже ж таки зібрати о третій годині нараду про закони про оборону, щоб завтра парламент їх розглянув. Дуже дякую. Це справді вкрай важливо зараз. Тепер щодо самого закону. Хочу сказати і попереднім доповідачам і всьому залу, є у нас багато прекрасних фільмів. Якщо до 14-го року вони майже не знімалися, то після по 50 фільмів у рік знімалося, вони перемагають на фестивалях, їх люблять люди. Подивіться фільм "Кіборги", вам він точно сподобається. І це справді фільм, який говорить про сильну українську армію, яка так нам потрібна. Шановні друзі, я пам'ятаю, як п'ять років тому ми приймали Закон про підтримку кінематографу, я тоді мав честь очолювати комітет і бути співавтором цього закону. Справді, вдалося зробити надзвичайно багато і вдячний кожному режисеру, кожному продюсеру, які працюють зараз в українському кіно і продовжують цю роботу. Цей законопроект ми будемо підтримувати, і вірю, що стане він законом. Передбачено нові форми державної підтримки, особливо її надання, наприклад, як надання субсидії на розвиток кінопроекту, надання поворотної фінансової допомоги на виробництво фільму, надання допомоги тим західним компаніям, які хочуть знімати в Україні, підтримуючи Україну і прославляючи Україну, підтримуються цим проектом освітні заходи з мистецтва кіно. При розгляді законопроекту справді комітетом разом з колегами, вдалося досягнути консенсусу. Відповідно до висновку комітету пропонується прийняти законопроект у першому читанні за основу, виключивши з нього положення, що стосується змін до мовного законодавства, визначення мови у сфері кінематографа і національного фільму. За умову такого рішення комітету хочу подякувати і колезі Сушку, і всім співавторам, і прошу підтримати його в першому читанні. Дякую. хто ще бажає? Ірина Мирославівна, будь ласка. Включіть, будь ласка, Ірині Мирославівні. Ірина Констанкевич, депутатська група "Партія "За майбутнє". Наші колеги депутати будуть, звичайно, підтримувати даний законопроект, оскільки ми вважаємо, що питання національного кінематографу теж є важливим є важливим і потрібним для підтримки у парламентській залі, адже кіно є способом національної ідентифікації і захисту української культури на світовому рівні. Але разом з тим ми хотіли би, щоби питання фінансування тероборони, яке хвилює усю країну, стояло на порядку денному в українському парламенті. Ми вважаємо, що в той час, коли територіальні громади, обласні ради, адміністрації розглядають питання про потреби потреби у фінансуванні тероборони, ми не можемо стояти осторонь. Тому ми звертаємося до керівництва парламенту, щоб усі питання, які стосуються виділення коштів на тероборону, були в пріоритеті і розглядалися якомога швидше. Дякую. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект, адже системно "Батьківщина" голосувала і завжди буде підтримувати український кінематограф, особливо ті фільми, які спрямовані на патріотичне виховання. Ми мусимо підтримувати наш якісний кінематограф і вважаємо, що держава має на це інвестувати кошти. Але зараз в умовах загрози російської агресії ми також вважаємо, що треба терміново піднімати заробітні плати для наших військовослужбовців і підтримувати тероборону. І враховуючи, що зараз будуть проходити позачергові сесії в обласних радах по всій Україні, є пропозиція і прошу, щоби нас почули органи місцевого самоврядування на місцях, кошти з перевиконання бюджетів, які є у місцевих громадах, спрямуйте для вашої територіальної оборони і для підтримки тих батальйонів, які представляють ту чи іншу область, це і буде… Дякую. Шановні колеги, всі висловилися з цього питання? Прошу народних депутатів приготуватися до голосування. Шановні колеги, я ставлю пропозицію комітету прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання, згідно з першою частиною статті 116 Регламенту, законопроект номер 6194, це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні. Шановні колеги, готові голосувати?

За-307 Рішення прийнято. Вітаю, колеги. Шановні колеги, у нас залишилося 5 хвилин, ми не встигнемо ввійти в наступне питання, але я вношу… Почекайте секундочку. Я вношу пропозицію, якщо не буде заперечень, у нас є законопроект 5736, це про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття, це друге читання. Якщо не буде тих, хто буде наполягати на врахуванні своїх правок чи поправок на підтримку, ми можемо завершити цей день голосуванням цього важливого законодавчого акта. Не будуть, не буде осіб? Тоді давайте ми зараз проголосуємо, щоб зараз розглянути цей законопроект 5736. Шановні колеги, прошу голосувати. 5736: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття. Шановні колеги, прошу голосувати. За-310 Рішення прийнято. Шановні колеги, ніхто не наполягає на своїх поправках, ніхто не буде ставити поправки на підтвердження? Дякую, я можу переходити до прийняття рішення. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання надання пацієнтам лікарських засобів зі співчуття (реєстраційний номер проекту 5736). Готові голосувати? Шановні колеги, прошу голосувати.

Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Шановні колеги, пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра ми продовжимо роботу о 10 годині. Прошу лідерів фракцій і груп на одну хвилиночку підійти сюди в президію. Дякую,